Доброго ранку, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, я впевнений, що ви всі пам'ятаєте, але, тим не менш, я нагадую, що реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва. Зліва,

У залі зареєстровано 253 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження нашого колеги Олексія Олексійовича Гончаренка. Вітаю вас! Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту у середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів України з внесенням пропозицій, заяв, повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи від народних депутатів.

Наливайченко Валерій Олександрович. Валентин Олександрович. Вибачте. Кучеренко Олексій Юрійович.

Доброго ранку, шановні друзі! Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина", голова Спілки власників житла України. Шановні українці, шановні колеги, я хочу свій виступ короткий присвятити темі так званих реформ, які сьогодні правляча коаліція і влада намагається під хорошими красивими гаслами проштовхнути в Україні і які, на превеликий жаль, останнім часом призводять до абсолютно іншого протилежного результату. Ми сьогодні на площі бачимо дуже багато людей, це представників малого бізнесу, ФОПів прийшли до нас з вами благати і просити або відтермінувати, або змінити так звану реформу, яку було впроваджено прийняттям цілої низки законів стосовно оподаткування цих підприємців, стосовно контролю над ними, стосовно касових апаратів. Я можу вам провести аналогію і по других реформах, які останнім часом впроваджуються в Україні, які впроваджуються за дуже примітивним принципом: а ось я з'їздив в Німеччину – там ось так, а я з'їздив у Бельгію або Данію – а там ось так, а давайте ми завтра зробимо Німеччину, Данію чи Бельгію у нас. У результаті приймаються абсолютно непрофесійні, непродумані закони, які потім не просто не працюють, а вони зводять ситуацію у глухий кут. Ви можете подивитися, що у нас відбувається сьогодні в енергетиці після так званих реформ ліберальних, які немовби з хорошими гаслами були впроваджені: величезні борги, повна відповідальність, зростання тарифів. Ви можете подивитися, що відбувається в комунальній сфері, коли так само наші з вами попередники, а тут у Верховній Раді сьогодні в залі є і їх послідовники, повпроваджували так звані ліберальні реформи, які сьогодні не просто не працюють, які завели весь сектор в глухий кут з боргами 62 мільярди на сьогодні, і ніхто не знає, що з цим робити. Так само ви можете подивитися, як наша славна команда владна вирішили обкласти заради додаткових доходів до бюджету обкласти наших підприємців додатковими податками немовби під хорошими гаслами: давайте ми цю курицю ще подоїмо, щоб більше було грошей. Шановні друзі, весь світ сьогодні підтримує малий і середній бізнес, весь світ в умовах кризи виходить з парадигми, що, громадяни, чим більше ви себе забезпечите, чим більше ви забезпечите свої родини, тим краще буде для держави. Давайте не рубати і не вбивати корову, яку ми доїмо, збираємося, давайте курку, яка несе "золоті" яйця, так само не вбивати. Одумайтесь, будь ласка. Дякую. Слово надається народному депутату Скорику Миколі Леонідовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Народний депутат Скорик, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України! Більше року уже працює Рада цього скликання, є позитивні моменти, порівнюючи з восьмим скликанням. В першу чергу це відноситься до того, як виконуються регламентні процедури, конституційні процедури, уже другий рік поспіль уряд вносить вчасно проект бюджету до Верховної Ради. Проект бюджету на 2021 рік Верховна Рада отримала. Але що це за бюджет? Згідно тому експрес-аналізу, який зробила наша фракція, ми бачимо дуже негативні тенденції. При тому, що уряд нам розповідає про те, що зростають начебто основні видатки, начебто буде зростати валовий валовий внутрішній продукт і таке інше. За 3 хвилини дуже важко пояснити, чому це не так, але це абсолютно не відповідає дійсності. Ми вважаємо, що іти з цим урядом на прийняття бюджету 2021 року ні в якому разі не можна. Я поясню чому. Рік тому ще попередній уряд прийняв рішення про відміну стратегічного списку підприємств, які не підлягають приватизації. Рік вже країна живе в режимі абсолютно неконтрольованої приватизації. Діючий уряд розпродає підприємства України, стратегічні підприємства направо і наліво, а Верховна Рада абсолютно не виконує своєї контрольної функції в парламентсько-президентській державі. Ви відмінили контрольну комісію по приватизації і контрольної функції у нас немає взагалі. Ми абсолютно не розуміємо той шлях, ту стратегію, за якої буде розвиватися країна і якою іде уряд. Коли уряд пише в проекті бюджету, що начебто зростає ВВП, то за 7 місяців поточного року ВВП знизилося майже на 7 Уряд не говорить, як він буде стимулювати ключові галузі нашої економіки, промисловість, транспорт і таке інше, тобто драйвери зростання валового внутрішнього продукту. Ми маємо, дійсно, провести серйозну дискусію щодо курсу держави. Взагалі, як на мене, цей уряд не може представляти проект бюджету 2021 року. Той проект бюджету, який наданий до Верховної Ради, він не соціальний, він не виконує функцію стимулювання економіки, і він абсолютно непрофесійний. Я думаю, що правильним кроком буде відставка діючого уряду. Термінові переговори з нашими міжнародними партнерами щодо заморожування зовнішніх виплат, тому що 600 мільярдів зовнішніх виплат… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Гузь Ігор Володимирович, група "Партія "За майбутнє". Ігор Гузь, 19 виборчий округ, депутатська група "За майбутнє". Я хочу сказати, що вже шостий рік в цьому парламенті я представляю округ на кордонах з Європейським Союзом, але цей округ шахтарський. І з цієї трибуни десятки раз я звертався і до Прем'єр-міністра Яценюка, і до Прем'єр-міністра Гройсмана, і до Прем'єр-міністра Гончарука з приводу дуже актуального питання. В нашій країні на сьогоднішній день будується єдина шахта №10. І вкладено людських грошей в будівництво цієї шахти в перерахунку (а вона будується не один десяток років) приблизно 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Я хочу сказати виборцям моїм, зокрема в місті Нововолинську, що нова влада, "Слуга народу", зокрема Прем'єр-міністр Шмигаль, в.о. міністра вугільної промисловості і енергетики пані Богуславець "нуль по фазі" з приводу цього питання. Не те, що це питання не звучить, взагалі ніхто ні разу не звертає уваги на те, що фактично зараз зараз шахта №10 просто на межі закриття, вона на межі затоплення. Тому що буквально до 10 жовтня стоїть питання, чи будуть працювати ті люди, які протягом багатьох років відкачують воду з шахти Я хочу звернутися з цієї трибуни і до пана Зеленського, і до пана Шмигаля, і до пані Богуславець. Друзі, будь ласка, дайте своє бачення, що ми будемо робити з шахтою Виборці, які є безпосередньо в місті Нововолинську, неодноразово звертаються з цього питання, що нова влада думає, яким чином буде поступати, є план того, що ми добудуємо шахту, чи ми її затопимо, і фактично така величезна сума людських грошей буде викинута в повітря. Тому я звертаюся в першу чергу до пана Шмигаля. Дайте доручення в терміновому порядку, аби в.о. міністра приїхала до нас на Волинь, аби зібрала весь актив тих людей, які десятками років вболівають за те, щоб 10-а шахта була добудована і чітко, відверто було сказано, який план дій. Це вимога не тільки від шахтарів, від десятків тисяч тих людей, які проживають в ареалі розбудови 10-ї шахти і існування ще двох діючих шахт – 9-ї і "Бужанки". Пане Шмигаль, дайте таке доручення. Дякую. Народний депутат Тарута Сергій Олексійович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Івченко Вадим Євгенович, будь ласка. Вадим Івченко, "Батьківщина". Незважаючи на передвиборчі обіцянки "слуг народу", нинішня влада здала повністю Україну під зовнішнє управління. Постійно підслужує олігархам, вичавлює останні копійки з українців, вводячи тотальну фіскалізацію малого і середнього бізнесу. Нинішня влада продовжує "кришувати" контрабандистів. Нинішня влада не перекриває схему виведення коштів в офшорні компанії. Натомість вводить тотальне РРО для малого і середнього бізнесу. Натомість вводить у взаємовідносини між споживачами і підприємцями в конфронтацію через систему кешбеку, підвищуючи податки. Сьогодні підприємці виходять на вулиці перед Верховною Радою, перед Офісом Президента. Вчора була перша акція, сьогодні друга акція. Вони вимагають декілька речей: скасувати відповідні законопроекти, законопроекти, які не підсилюють малий і середній бізнес як точки зростання, а повністю знищують цей клас. "Батьківщина" підписала меморандум, меморандум про взаєморозуміння заради збереження розвитку мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування обліку. Ми вимагаємо, щоб Верховна Рада почала думати, як реальні "слуги народу", і розглядала законопроекти, які сьогодні вимагають люди, стоячи на майданах біля Верховної Ради і біля Офісу Президента. Зокрема, хочу сказати про законопроекти, які напрацьовані, в тому числі і опозицією. Це законопроекти 3853-1, 3853-2, 3993, які повертають можливості сьогодні дихати малому і середньому бізнесу. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день підприємці, виходячи на вулицю, наголошують і інші вимоги. Вони дивуються, як керівник фінансового комітету сьогодні нехтує своїм правом і не виносить відповідні закони на розгляд даного вони оголошують вимоги щодо відставки конкретних особистостей. Вчора я запросив керівника фінансового комітету вийти до людей, глянути їм в обличчя і сказати, навіщо було вводити це тотальне РРО і фіскалізацію, навіщо робити конфронтацію між підприємцями і споживачами з приводу кешбеку. Натомість ніхто із монобільшості не вийшов, виходили депутати знову опозиції і знову відповідали на питання людей. Так я хочу сказати, політика має відбуватися безпосередньо для людей. І, якщо ви сьогодні у своїй монобільшості не бачите людину як основну цінність, не бачите тих підприємців…

Галина Васильченко, фракція "Голос". Шановні народні депутати, ви всі, мабуть, сьогодні бачили, скільки людей з різних куточків України приїхали сьогодні під Верховну Раду. Таке було і вчора. Підприємці, які аби замість того, щоб мати можливість працювати, платити податки, створювати робочі місця, змушені цілий рік виходити на акції протесту за свої права, за скасування норм законів 128, 129 щодо тотальної фіскалізації та проти знищення спрощеної системи оподаткування. Про яку взагалі фіскалізацію можна говорити в час коронавірусу та економічної кризи? Зараз точно не час фіскалізувати, а час підтримувати, підтримувати тих, хто до початку пандемії забезпечував робочими місцями майже 7 мільйонів українців. В той час, коли більшість урядів світу підтримують своїх підприємців, наша моновлада здійснює геноцид малого і середнього бізнесу. Я добре пам'ятаю той момент, коли мою ініціативу по підвищенню лімітів для ФОП блокували в податковому комітеті і тільки тут в залі вдалося цю ініціативу відстояти. Так і зараз є зареєстровано у Верховній Раді цілий ряд законопроектів, які покликані відмінити тотальну фіскалізацію, які мають на меті покращити умови для ведення малого, середнього бізнесу. Але їх вперто не розглядають навіть на комітеті. Знаєте, що людей обурює найбільше? Корупція і несправедливість. Більшість цієї Верховної Ради відстоює інтереси олігархів, а не малого і середнього бізнесу, бо вони є представниками олігархів. Фракція "Голос" – єдина неолігархічна фракція, і ми відстоюємо послідовно інтереси малого, середнього бізнесу, і будемо робити це до перемоги, допоки всі вимоги мікропідприємців не будуть виконані. Ми вимагаємо підтримати підприємців щодо скасування несправедливих норм тотальної фіскалізації, запровадити мораторій на штрафи для мікробізнесу, здешевити кредити та передбачити гранти для мікробізнесу, припинити тиск на бізнес, жодної фіскалізації, допоки в Україні не буде краща економічна ситуація, допоки не закінчиться коронакриза. Держава має підтримувати не олігархів, а малий і середній бізнес. Дякую. Слово надається народному депутату Лопушанському Андрію Ярославовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Я звертаюся зараз до більшості. Коли треба, ви включаєте турборежим, питання стосується національної безпеки і вам стає некомфортно від тих питань, які в рамках цього можуть бути поставлені, ви включаєте турбоігнор. Так само, як зараз, це відбувається із створенням тимчасової слідчої комісії щодо підозр, щоб у вищих державних кабінетах сталася зрада і спецоперація з виманювання і арешту в Україні тих злочинців, які чинили військові воєнні злочини на Донбасі, була зірвана через злив інформації з перших кабінетів країни. Робити вигляд, що нічого не сталося, довго не вийде, якби це не старався Президент Зеленський чи Голова Верховної Ради Разумков, він, до речі, зараз навіть вийшов кудись, його тут немає, так він завжди дуже саркастично коментує виступи опозиції, зокрема, "Європейської солідарності", а тут як в рот води набрав. Ми бачимо "страусячу позицію" голови фракції "Слуга народу", який відмовляється надавати своїх народних депутатів, членів фракції, у тимчасову слідчу комісію. Ми бачимо так само "страусячу позицію" Генерального прокурора України, яка вчора не захотіла відповідати на питання народних депутатів України, зокрема, чому вона не зробила нічого для того, щоб "вагнерівців", арештованих в Білорусі, екстрадувати в Україну в той час, як прокурори Генеральної прокуратури підписували підозри проти тих людей, і ці документи були опубліковані. Всі документи свідчать, що довго брехати вам не вийде. І всі документи, які вже опубліковані, і будуть публікуватися надалі. Я впевнений в тому, що ті, хто хто втратив своїх рідних внаслідок російської агресії і дій, злочинних дій російських найманців, мають знати правду. Вони би мали бачити вбивць своїх рідних тут, в українській тюрмі. Але сьогодні це честь України. Ось підписи цих людей, які звертаються до Верховної Ради, щоб Верховна Рада мала честь, совість і сміливість нарешті дізнатися правду, тому що довіри органам правопорядку в Україні і слідчим органам немає. І сьогодні лише тимчасова слідча комісія є єдиним можливим варіантом дізнатися правду і добитися справедливості. Ми за турбосправедливість, і це буде правильно. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Хочу привернути вашу увагу стосовно забезпечення інсуліном хворих на цукровий та нецукровий діабет. До мене як до народного депутата України звернувся голова комунального підприємства "Михайлівська багатопрофільна лікарня" Запорізької області стосовно недостатнього фінансування вторинної ланки медичної допомоги, а, зокрема, забезпечення у 2020 році хворих на цукровий та нецукровий діабет. Подібна ситуація у Веселівському районі Запорізької області, подібна ситуація у Токмацькому районі Запорізької області. На теперішній час у об'єднаних територіальних громад відсутній фінансовий ресурс та відповідний програмний захист для вирішення даного питання. Особливо критично це питання виникає під час опалювального сезону наприкінці 20-го року, тому що разом з комунальними платежами нашим лікарням треба покрити борги. Хочу сказати, що потреба у фінансуванні теплопостачання Михайлівської лікарні складає, наприклад, 1,5 мільйона гривень, електропостачання – більше 300 тисяч, водопостачання та водовідведення – більше 150 тисячі. Загалом більше 2 мільйонів треба зараз покрити борги тільки на сплату комунальних послуг. Невирішеним питання залишається забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет інсуліном. Тому що для того, щоб забезпечити хворих інсуліном, тільки в Михайлівському районі зараз потрібно більше півмільйона гривень. І хочу сказати, що тільки на вересень місяць хворі забезпечені, проте яка буде ситуація, далі поки що невідомо. Хочу, щоб втрутилися у питання забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном та втрутилися у питання достатнього фінансування вторинної ланки медицини, тому що це питання зараз актуальне, наприклад, для Токмацької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Дякую. Слово надається народному депутату Цабалю Володимиру Володимировичу, політична партія "Голос". Ар'єв виступав вже. Ні-ні, секундочку, Ар'єв виступав.

Сьогодні під Верховною Радою зібралися тисячі підприємців малого, дрібного, середнього бізнесу, які об'єднані в русі "Save Чому вони залишили свої робочі місця? Чому вони сьогодні зібралися під станами українського парламенту? Вони вимагають правди і справедливості. Вони вимагають, щоб їм дали можливість продовжувати свою діяльність, годувати свої сім'ї, давати можливість працювати багатьом і багатьом тисячам найманих працівників, тому що тільки підприємці дрібного бізнесу сьогодні дали роботу в Україні більш як 3 мільйонам людей. Сьогодні підприємці малого, дрібного бізнесу об'єднують собою 7 мільйонів осіб, які є самозайняті і які сьогодні працюють в цій сфері. Їхні вимоги як інколи прості і зрозумілі. Вони вимагають припинити можливості чиновницького свавілля, вони вимагають відмінити ті рішення, які прийняті в стінах нашого українського парламенту, які посилили тиск на малий і середній бізнес. І я переконаний, що сьогодні надзвичайно важливо, щоб Голова Верховної Ради, щоб голови фракцій вийшли до підприємців, провели зустріч. І щоб ми знайшли консенсус, внесли в порядок денний необхідні зміни і відмінили ті "драконівські" закони, які сьогодні вбивають малий і середній бізнес. Так сталося, що після набуття незалежності нашою державою в Україні править бал олігархат. Так сталося, що олігархи сьогодні визначають, куди і як повинна прямувати країна. Так сталося, що не олігархи, а малий і дрібний бізнес несе основні податкові навантаження. Тому сьогодні як ніколи важливо ще раз продемонструвати, що в 2014 році Україна вибрала не просто шлях в Європейський Союз і НАТО, Україна вибрала малий і середній бізнес як базу для розвитку і як базу для того, щоб в країні був середній клас справді господарів, людей, які люблять і шанують країну і які своїми руками створюють можливості для життя в цій країні. Тому, шановні колеги, сьогодні "Європейська солідарність", і я переконаний, всі демократичні фракції повинні одностайно виступити на захист підприємців. Ми повинні підтримати ті вимоги людей, які сьогодні зібралися під стінами Верховної Ради. Тому що ці люди створюють нові робочі місця. Ці люди збагачують бюджет нашої держави. Ці люди визначають майбутнє нашої країни. Тому давайте будемо разом з людьми. Слово надається народному депутату Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії "Голос". тому що, на жаль, депутатів, які знаходяться в цьому залі, послідовно роблять співучасниками злочину. Шановні виборці, корупція продовжує вбивати. В той час, коли в час економічної кризи для кожної родини стає великою проблемою виплатити тарифи, один з депутатів більшості, який працює в профільному комітеті, збирає "плюшки", тим самим обкрадаючи кожного з вас. В той час, коли наші військові щодня під обстрілами змушені захищати країну. Представник більшості, яка обіцяла скасувати недоторканність, користується недоторканністю. Брехня, і через це корупція продовжує вбивати. Тепер звертаюся до колег з більшості. Ми ще в грудні минулого року говорили, що передача права скасовувати недоторканність від парламенту до Генерального прокурора – це помилка, тому що цим будуть зловживати Офіс Президента і Генеральний прокурор. Зараз ми бачимо, що депутатська недоторканність не скасована, депутати і далі залишилися "білим коліном", першим сортом тільки за однієї умови, коли вони повністю під Офісом Генерального прокурора і Президента. Президент обіцяв, що буде саджати. Зараз навіть не дають можливості розслідувати злочин представника більшості. Розслідувати – не карати. Розслідувати. Зараз велика подяка Вищому антикорупційному суду, який оперативно запобіг тому, щоб головний свідок у справі, довірена особа представника більшості зникла. Зараз він буде давати свідчення. І ми вимагаємо, ми вимагаємо скасування недоторканності від представника більшості, який підозрюється в обкраданні кожного громадянина через продаж правок енергетичного комітету. І у нас величезне питання: чи зможемо ми бути співучасниками злочину і підтримувати хоча б один закон цього комітету? Чому? Тому що в свідченнях, оприлюднених Національним антикорупційним бюро, вказано, що цей комітет системно займається корупцією, що цей комітет, 12 з 15 депутатів ймовірно голосують за гроші. Перестаньте покривати корупціонерів! Вимагаємо від Офісу Генерального прокурора скасування недоторканності ймовірного злочинця. Ми не дозволимо вам красти! Ми не дозволимо, щоб корупція продовжувала вбивати! Слово надається народному депутату Дунаєву Сергію Володимировичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він офіційно передасть. Шановна президія, шановні народні депутати! Майже щодня в Україні реєструється близько 3 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Це той негативний сценарій, про який попереджали лікарі і навіть представники влади. Вони прямо казали, якщо кількість захворювань перевищить 3 тисячі нових випадків на добу, то система охорони здоров'я не витримає і Україна ризикує повторити італійсько-іспанський сценарій. Статистика невтішна. Україна не виходить з двадцятки країн світу лідерів за кількістю нових захворювань. Але ж 4 місяці тому Президент Зеленський на прес-конференції що вони з Прем'єр-міністром Шмигалем являються майстрами спорту з боротьби із коронавірусом. Нагадаю, на допомогу владі було виділено майже 65 мільярдів гривень на боротьбу із COVID. Проте сьогодні ніхто не знає, скільки грошей залишилося в фонді на боротьбу з коронавірусом. Президент запевняє, що коронавірусний фонд повний і з ним все гаразд. Натомість міністр фінансів Марченко заявляє, що фонд COVID-19 уже вичерпаний. Тоді постає питання: а куди пішли гроші з цього фонду. Я дам відповідь. На передвиборчу програму "слуг народу" так зване "Велике будівництво". В рамках цієї програми Президент Зеленський замість того, щоб виконувати свої передвиборчі обіцянки про припинення конфлікту на Донбасі та встановлення миру, порушуючи законодавство, роз'їжджає країною та виступає штатним агітатором у передвиборчих перегонах партії "Слуга народу". Пане Президенте, ви та ваша команда, справді, є майстрами спорту, але не в боротьбі із коронавірусом, а у витрачанні державних коштів. що стосується питань від зовнішньої політики до економіки і до соціальних питань, то ви не просто аматори, ви дилетанти, і ваша непрофесійна діяльність є злочином проти української держави. І місцеві вибори, які мають відбутися 25 жовтня, доведуть, що ви та ваша політична команда повністю втратили довіру українського народу. Дякую. етап, пов'язаний з виступами народних депутатів. І зараз надійшла заява від двох політичних сил – "Довіра" і "За майбутнє" – перерва з заміною на виступ. Слово надається Олегу Івановичу Кулінічу. Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина, депутатська група "Довіра". Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Хотів би підняти дуже болюче питання, яке стосується особливо на моїй рідній Полтавщині. Суть питання полягає в наступному. Ще в 2018 році Служба автомобільних доріг України передала на баланс Полтавської обласної державної адміністрації дороги територіального значення протяжністю 1,5 тисячі кілометрів. Ці дороги називають в народі "тешками". Протягом цих двох років фінансування доріг місцевого значення у Полтавській області відбувалося за формульним розрахунком, але додатково передані дороги в цьому фінансуванні взагалі не були враховані. По суті за ці два роки в області повноцінно не ремонтувалися ні дорогі місцевого значення, які з'єднують, наприклад, села з районним центром чи населені пункти в районах, ні дороги територіального значення, які передані були на баланс обласної державної адміністрації, тому що просто не вистачало ресурсу. Загалом в Полтавській області протяжність доріг місцевого значення налічує 8 тисяч кілометрів. І це єдина область в Україні, якій були передані дороги територіального значення абсолютно без фінансування. Тільки з 2020 року з державного фонду на дороги Полтавської області було збільшено фінансування до 1,3 мільярда гривень. Але що таке 1,3 мільярда гривень, коли протяжність доріг 8 тисяч кілометрів? За ці кошти можна більш-менш відремонтувати 100-150 кілометрів доріг. От і маємо наслідки, що більшість доріг ми втратили, вони знаходяться в жахливому стані. І маємо не дороги, а маємо просто напрямки. Тому обов'язково це питання треба врегульовувати в наступному році при формуванні бюджетів на експлуатацію і ремонт доріг в Полтавській області. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Міністерства інфраструктури, до Служби автомобільних доріг України. Обов'язково необхідно передбачити на 2021 рік додаткове фінансування на Полтавську область, щоб виправити цю важку і складну ситуацію. Повторюю, це єдина область в Україні, яка отримала без фінансування на баланс 1,5 тисячі кілометрів доріг, і два роки по суті вони не експлуатувалися нормально, вони не ремонтувалися, і тому більшість доріг в області втрачено. Ситуацію треба вирівнювати, тому звертаюся ще раз до Міністерства інфраструктури, до Служби автомобільних доріг України, обов'язково треба цей ресурс передбачити на 2021 рік. Дякую. Дякую. Шановні колеги, повертаємось до нашої роботи. Вам запропонований до розгляду Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" з пропозиціями Президента України від 07.08.2020. Пропонується наступний регламент розгляду цього питання: доповідь Представника Президента України у Верховній Раді України – до 10 хвилин; відповіді на питання від депутатських фракцій та груп – до 15 хвилин; співдоповідь голови комітету – до 5 хвилин; відповідь на запитання голови комітету – до 3 хвилин (якщо буде необхідно) і після цього голосуємо. Немає заперечень? Ні. Дякую. До слова запрошується Представник Президента України у Верховні Раді України Руслан Олексійович Стефанчук. Шановний пане Голово, шановні колеги! Прийнятий парламентом 19 липня 2020 року Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" не був підписаний Президентом України, виходячи з наступного. Окремі його положення не узгоджуються з Конституцією та законами України, а також не відповідають принципу юридичної визначеності, ясності та недвозначності правової норми, що є складовою конституційного принципу верховенства права. Законом викладаються в новій редакції деякі норми Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Закон №1304), спрямовані на унеможливлення примусового позбавлення єдиного житла позичальників, які отримали кредит в іноземній валюті. При цьому пропонована редакція не визначає чітких умов та кола боржників, стосовно яких діятиме відповідна заборона на відчуження майна. У зв'язку з цим Президент зауважує, що це може спричинити неоднозначне трактування положень закону та стати наслідком ухилення не лише за споживчими кредитами в іноземній валюті, а і під час примусового виконання рішень інших категорій стягнення. Крім цього, неоднозначне застосування положень закону може використовуватись і боржниками за іншими категоріями боргових зобов'язань. Президент не може погодитись з продовженням строку мораторію до 1 січня 2022 року, оскільки це і надалі слугуватиме формуючим фактором відновлення іпотеки, що є важливим чинником доступності житла. Так впродовж більш ніж 6 років існування мораторію деякі позичальники ігнорували умови кредитного договору та уникали примусового виконання зобов'язань. Це в свою чергу позначалось на зростанні частки проблемних активів банків та зниження їх платоспроможності. Станом на червень обсяг непрацюючих валютних іпотечних кредитів оцінюється в 95 відсотків. Водночас глава держави не може залишити поза увагою погіршення фінансового становища громадян України, зумовлене обмежувальними карантинними заходами, спричиненим коронавірусом. Враховуючи викладене, Президент України надає пропозиції до закону, спрямовані на забезпечення неможливості примусового позбавлення єдиного житла позичальників, які отримали кредит в іноземній валюті. Прошу підтримати пропозиції Президента України до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" та проголосувати за них. Особливо хочу відмітити подяку комітету, який одноголосно підтримав всі пропозиції, які надані Президентом України. Тому прошу і зал підтримати ці пропозиції і вирішити щодо подальшої долі даного законопроекту. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, запишіться на запитання від депутатських фракцій та груп.

Дякую, шановний пане головуючий. Шановний доповідачу, безумовно, наша фракція підтримає в цілому даний проект закону. Ми голосували за нього і під час попереднього розгляду. тут ми подивились ті зауваження, які вони були, вони дійсно є несуттєвими, однак у нас виникає головне і найважливіше питання. До нас неодноразово зверталися громадяни України щодо того, щоб їм все-таки перерахували кредити за тими відсотками, якими вони, якщо не брали, то десь посередині зійшлися. Тобто на сьогоднішній день курс національної валюти – 28, а вони, наприклад, брали багато хто ще по 5 або по 8 максимум. Тобто чи можливо в подальшому передбачити інструмент у законодавчому полі для того, щоб все-таки люди могли виплачувати свої іпотечні валютні займи за значно нижчими курсовими показниками ніж ті, які є сьогодні. Дякую за відповідь. 10:53:32 СТЕФАНЧУК Р.О. Дякую. Шановний Олександре Сергійовичу, я абсолютно теж від імені Президента поділяю ту пересторогу, яку ви висловили щодо громадян України. І я думаю, що це може бути предметом законодавчої ініціативи. Водночас я також хочу нагадати, що суб'єктом законодавчої ініціативи є кожний депутат, який знаходиться в цьому залі. Тому, якщо ви сформуєте таку законодавчу ініціативу, вона буде, як завжди, економічно обґрунтованою, тому що від вас поступають такі законодавчі ініціативи. Обов'язково зал розгляне її, і ми приймемо відповідне рішення. Дякую. Дякую, шановний пане представник Президента. У мене наступне питання. Закон передбачав, що мораторій розповсюджується на нерухомість, яка повністю або частково придбана за кредитні кошти. Президент у своєму поданні розкритикував цю формулу і сказав, що це неправильно і прибрав слова "повністю або частково", і таким чином зазначивши, що ця нерухомість повинна бути повністю придбана за кредитні кошти. Але ми всі пам'ятаємо, як видавалися кредити на придбання нерухомості, коли людина була зобов'язана внести перший внесок власних коштів 20 або 30 відсотків, а вже на решту отримувала кредит. Таким чином, якщо Президент мав на увазі саме це, то це означає, що 95 відсотків людей, які брали ці кредити, не будуть потрапляти під дію цього закону. То прошу вас пояснити позицію Президента абсолютно чітко і зрозуміло, що малося на увазі, коли Президент критикував формулу: нерухомість повністю або частково придбана за кредитні ресурси. Дякую. Дякую, Сергію Володимировичу. Я вдячний за запитання вам. Справа в тому, що ця правка носить абсолютно технічно-редакційний характер. Тому що, я пояснюю, якщо ви подивитеся в цьому було: придбано, справді, "повністю та частково" і залишено "придбано за кредитні кошти". Тому що конструкція "повністю або частково" є неконкретною і не визначено, що означає частково, які частки, який розмір, який порядок придбання. І тому з метою усунення юридичної невизначеності Президент сформулював таку пропозицію і пропонує її залу. Дякую.

Шановні колеги, як відомо, застава – це не зло, застава – це спосіб здешевлення кредиту для позичальника. І відповідно у мене питання: як узгоджується такого роду законопроекти з планом Президента і монобільшості по здешевленню іпотеки в Україні. Всі ж ми хочемо, щоб будь-яка українська сім'я могла взяти іпотеку менше 10 процентів, але кредит із заставою, він,

Я вам вдячний. Я хотів би нагадати, що предметом нашого спілкування сьогодні, предметом вето Президента є абсолютно конкретний закон, а не політика в цьому напрямку. Що стосується цього закону, виписані в цій пропозиції, які носять редакційно-уточнювальний характер. А що стосується інших законодавчих ініціатив, я також, як і Олександра Сергійовича, запрошую вас стати суб'єктом таких законодавчих ініціатив і визначити роль і місце застави в кредитних правовідносинах. Дякую.

Шановний доповідачу, у мене таке питання. Закон, який зараз діє про мораторій на стягнення майна, припиняє свою чинність 21.10 цього року. Ми знаємо, що він припиняє чинність у зв'язку з вступом Закону про Кодекс України з питань банкрутства. Автори законопроекту, який ми прийняли в цілому, вбачали, що норми, які є в Кодексі України з питань банкрутства, не захищають в повній мірі громадян, які придбали придбали таке майно. То насправді треба допрацювати той закон для того, щоб був повний захист громадян, бо там ці норми продовжуються, вони залишилися. Для чого ви змінюєте термін продовження дії того закону на рік, зменшуєте на 6 місяців? В чому суть цих змін? Ви ж не захищаєте людей, ті ж норми продовжуються в кодексі. Тому я не бачу сенсу в зміні строку дії цього закону з року на 6 місяців. Ви робите навпаки гірше для громадян. Поясніть, будь ласка, чому 6 місяців, що це дає? Дякую, шановна Ніна Петрівна. Я хочу повідомити вам, що справді той мораторій, про який ми говоримо, діє вже впродовж 6 років, послідовним відстоювачем того, що цей мораторій повинен бути припинений. Водночас Президент висловив свої побоювання, що у зв'язку з епідемією коронавірусу, яка негативно вплинула на фінансовий стан громадян, він вбачає за необхідне продовжити дію цих положень виключно на 6 місяців. Після цього буде припинювальна норма, яка відмінить ці мораторіальні питання, і знову ми повернемося в нормальне русло, яке стосується питань, пов'язаних з даними кредитами. Крім цього, ще раз говорю, всі інші питання, які не входять в предмет вето, в предмет цього законопроекту, вони можуть бути предметом окремої законодавчої ініціативи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі бажаючі виступили, ті фракції, які записалися, і групи. Дякую, Руслан Олексійович. Ні, від депутатів немає запитань. Від фракцій і груп – до 15 хвилин було. Дякую. Шановні колеги, я нагадаю сутність цієї проблеми, вона у двох цифрах. 13,5 тисяч договорів про так званих валютних позичальників, 13,5 тисяч сімей і 20 мільярдів гривень – це сума З одного боку, ми можемо сказати, що дійсно ніхто не змушував цих людей брати гроші в кредит саме у валюті і брати на себе валютні ризики. З іншого боку, ми повинні визнати, що держава не попереджала про ці ризики, держава не обмежувала ці можливості. Державі взагалі було байдуже щодо того, яким чином люди розпоряджаються своїми грошима і яким чином вони беруть на себе зобов'язання. Саме у зв'язку з цим ми прийняли з вами конституційною більшістю відповідний закон, яким збільшили строк дії мораторію на стягнення за цими валютними кредитами. Президент вніс свої пропозиції, про які Руслан Олексійович тільки що доповів нам. Хочу відповісти на дещо, додати до відповідей на ті запитання, які пролунали. Дійсно ми розглядаємо зараз законопроект у комітеті про реструктуризацію заборгованості, відповідно до якого права вкладників будуть захищені, якраз і потрібний нам цей термін відстрочення, аби розробити і прийняти відповідний законопроект. Тому прошу долучатися до роботи над цим законопроектом, і я думаю, що вийде щось дуже добре і в інтересах держави, і в інтересах суспільства в цілому. Також хочу щодо

майна у кредит. Я хочу зазначити, що у пропозиціях Президента немає слова "повністю", немає слова "повністю", є "таке нерухоме житлове майно придбавалося за кредитні кошти". Таким чином, ми можемо з вами тлумачити як повністю та частково. Тому я вважаю, що пропозиції Президента – це три пропозиції, дві з яких стосуються строку на півроку, і одна з яких стосується, власне кажучи, редакційно зміни норми, яка б розумілася судами і правозастосовчою практикою більш чітко. Ми розглянули на комітеті пропозиції Президента і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати пропозиції Президента в повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, запитання до доповідача – до 3 хвилин. Запишіться, будь ласка, від народних депутатів. Прошу передати слово Ніні Петрівні Южаніній. Я хочу все ж таки уточнити. Ви скорочуєте термін продовження мораторію з року на 6 місяців. Що ви збираєтесь за 6 місяців змінити, щоб захистити громадян? Чому ви так наполягаєте саме на 6 місяцях, я хочу зрозуміти. Ви впевнені в тому, що ви розробите спеціальні норми чи закон? Як ви будете захищати? При тому що ми завжди знаємо, що Національний банк проти цієї норми і інші урядові структури проти цієї норми. Чи вистачить у вас можливості через 6 місяців продовжити захист громадян? 11:03:58 ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Ніно Петрівно, ми з вами розуміємо, що це дуже складне питання, що це питання компромісу між інтересами тих людей, які брали кредити у валюті, інтересами держави і інтересами ще банківського ринку, який, ми з вами знаємо, виступає категорично проти взагалі будь-яких пролонгацій і взагалі проти такого підходу. Ми з вами повинні бути мудрими і знайти цей компроміс. І той строк, який не ми пропонуємо, а пропонує Президент, він якраз і є достатнім, ці півроку, на нашу думку, аби цей компроміс між інтересами держави, інтересами бізнесу бізнесу та суспільства знайти таким чином, аби ніхто не був незадоволений. І я думаю, що нам це під силу в комітеті.

Дякую, шановний головуючий. Я хочу звернутись до виступаючого доповідача. Ви у своєму виступі сказали, що поправки Президента носять суто технічний характер. Внаслідок цього суто технічного характеру більше ніж два місяці у людей забирали майно. Як ви вважаєте, ці суто технічні поправки варті того тиску, який відчували на собі наші громадяни від банків, які і так вже нажилися на цих бідних людях і банки, які пограбували наших людей? Які забрали у них гривні по курсу 8,

поглибитися в сутність цього питання. Мораторій ще не сплинув. Не сплинув ще мораторій. Мораторій ще діє. Тобто жодні банки, жодні "кровососи" українського народу не звертають стягнення на жодне майно зараз. Тому давайте не вигадувати міфи і давайте не видумувати казки. Тобто ми з вами говоримо про те, що ми продовжуємо той мораторій, який не перебіг, ще на півроку. І це нормальне компромісне рішення. Про те, що ми тільки що говорили з попереднім народним депутатом, ми говорили з вами про компроміс. Коли ми повинні досягти компроміс між суспільством, бізнесом та державою. Я переконаний, що за вашою участю ми це зробимо разом. Дякую.

Шановні колеги, я нагадую: ми повинні поставити кожну з кожну з пропозицій на голосування, вона повинна набрати 226 голосів, після цього ми голосуємо знову за закон – 226. Я нагадую, що цей законопроект чекає багато людей, його варто підтримати для того, щоб підтримати людей, які в непростих умовах, в непростій кризовій, коронакризовій ситуації потребують допомоги держави, потребують допомоги Верховної Ради України. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Шановні колеги, готові голосувати? Готові. Три пропозиції Президента. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію номер 1. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-261 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію номер 2, пропозицію Президента України. Прошу підтримати та проголосувати. За-260 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Шановні колеги, я нагадую, що якщо одна з пропозицій не буде підтримана, то потім потрібно буде 300 голосів, інакше закон направиться на доопрацювання, і це буде ваша відповідальність. Я просто нагадую про це. Ставлю на голосування… Ні, голосування у Верховній Раді – це відповідальність Верховної Ради. Ставлю на голосування пропозицію номер 3 Президента України. Прошу підтримати та проголосувати. За-268 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" з пропозиціями Президента України від 07.08.2020 року (реєстраційний номер 3640). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-297 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. "Слуга народу" – 214, "Опозиційна платформа - За життя" – 27, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 3, "Партія "За майбутнє" – 9, "Голос" – 0, "Довіра" – 15, позафракційні – 9. Ще рад дякую, закон прийнято.

За-261 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Королевська Наталія Юріївна. 11:13:15 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, дуже вам дякую, що сьогодні це питання розглядається в сесійній залі. Це дуже актуальний і дуже болючий вопрос, вопрос, який потребує термінового рішення. Це питання в тому, що останні місяці в більшості населених пунктів Донецької області склалася катастрофічна ситуація з водопостачанням через майже стовідсоткову зношеність сьогодні водогінних мереж. Сотні тисяч жителів Донеччини страждають від відсутності води. І це під той час, коли у нас є епідемія коронавірусу, це в той час, коли люди живуть в умовах бойових дій, і ще людей позбавили права голосу. Тому ми просимо зал сьогодні уважно розглянути цю постанову і просимо зал підтримати нашу пропозицію. Це звернення до уряду, щоб терміново були прийняті необхідні міри для того, щоб підтримати сьогодні людей, щоб забезпечити людей водою, щоб забезпечити їх нормальними умовами існування. за рішенням ЮНІСЕФ і ООН сьогодні більше 3 мільйонів людей Донбасу позбавлені можливості користуватися питною водою. Більше 500 тисяч людей – це діти. І тому сьогодні в наших з вами руках можливість все ж таки звернути увагу уряду, примусити уряд вирішити це питання. Ми запропонували алгоритм, як сьогодні, об'єднавши всі наші зусилля та можливості, зробити так, щоб у людей була вода, щоб сьогодні у нас були можливості забезпечити необхідні санітарно-епідеміологічні норми. Тому "Опозиційна платформа - За життя" звертається до кожного народного депутата України сьогодні підтримати цю постанову та вирішити це найболючіше питання. Дякуємо. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Лубінець Дмитро Валерійович. Шановні громадяни України, шановна президія, шановні народні депутати! Комітет на своєму засіданні 2 вересня розглянув дану постанову, прийняв її одноголосно, і просимо весь парламент проголосувати за цю постанову. Шановні народні депутати, парламенти різних скликань завжди об'єднувались і підтримували виділення додаткових коштів на Донецьку область. Ця ситуація склалась точно не вчора і не позавчора. на жаль, для нас Кабінет Міністрів не реагує на численні депутатські звернення, які підписують народні депутати з різних фракцій. Ми приймали рішення комітету, і я як голова комітету, як людина, яка представляє Донецьку область в українському парламенті, звертаюсь до вас. Проголосуйте і підтримайте цю постанову, яка дозволить Кабінету Міністрів виділити фінансування в різних програмах на водогін в комунальне підприємство "Вода Донбасу". Це є дуже важливе питання для мешканців всієї Донецької області. з огляду на важливість і з огляду на те, що точно ми в комітеті показали практику не займатись політикою, а займатись вирішенням конкретних проблем мешканців Донецької, Луганської та інших областей. Хочемо, щоб сьогодні це голосування показало справжнє відношення до всіх мешканців Донецької області. Тому, шановні народні депутати, проголосуйте "за", підтримайте мешканців Донецької області. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запишіться: два – за, два – проти по фракціях. Чийгоз Ахтем. Герасимов? Герасимов Артур Володимирович. Шановні колеги, шановні українці! Чи існує в Донецькій області проблема з водопостачанням? Так, існує. Чи потрібно її вирішувати? Так, потрібно її вирішувати. Саме тому ""Європейська солідарність" буде підтримувати цю постанову. Але ви знаєте, про що не сказали сьогодні з цієї трибуни автори закону: а чому ж там існує ця проблема. І не згадали, що ця проблема існує перш за все через агресію Росій ської Федерації в Україні. Ось через що вона сьогодні існує. І ті, хто з Донецької області, ті, хто представляє Донецьку область, ті, хто там часто буває, прекрасно про це знають. І цинізм ситуації в тому, що цю постанову пропонують ті, хто спілкується вільно з керівництвом країни-агресора. І тут ще з трибуни прозвучало, що нібито це через зношеність. А я б хотів нагадати шановному залу і шановним українцям, а хто ж був при владі до війни в Донецькій області з 10-го по 14-й рік? Ви знаєте, здається мені, що то була "Партія регіонів". І багато членів цієї партії якраз є серед авторів цієї постанови. Саме тому давайте правильно називати причини, давайте правильно називати речі своїми іменами, бо російська агресія стала ключовою причиною того, що у Волновасі, Мангуші, Нікольському, Маріуполі, Торецьку, Констянтинівці, Дружківці сьогодні є проблеми з водопостачанням. А підтримувати цю постанову "Європейська солідарність" буде, тому що ми підтримуємо людей

Шановний Дмитре Олександровичу, шановні депутати! 49 виборчий округ, Донецька область, Гнатенко.. Я прожив у цій області 53 роки і знаю проблеми з водопостачанням як ніхто інший. І, на жаль, сьогодні депутати, які не підтримують це питання з подачею води на Другий донецький водовід, знають, що в Другий донецький водовід не доходить до лінії зіткнення. Він подає воду на ті міста, які сьогодні не йдуть у сторону Донецька як такого. Взагалі цей донецький водовід був збудований у 54-му році. Він на сто відсотків уже зношений. І питання політики тут ні причому взагалі, там мешкають люди, які сьогодні неділями не отримують води взагалі, а особливо в літній час. І я сьогодні впевнений, що нас дивиться весь Донбас, сподіваюсь, що цей зал підтримає питання водоподачі взагалі на північний Донбас. І я сподіваюсь, що ви підтримаєте це питання. На жаль, деякі райони в Донецькій області сьогодні не голосують. Я не думаю, що ми не дамо і води, не зможемо надати ті кошти, які будуть заложені в бюджет наступного року, який зможе відремонтувати Другий донецький водовід. Я впевнений, що зал має свідомість, і ми проголосуємо всі "за". Дякую.

Шановні депутати, дійсно, це дуже велика проблема сьогодні з водопостачанням Донецького регіону. На жаль, з 15-го року нічого не було зроблено ні місцевою, ні центральною владою для того, щоб відновляти цей дуже важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує водою не окупований, а територію, яку ми контролюємо, мільйони людей, це біля 4 мільйонів людей. Це і північ, і південь Донецької області. Постійно дійсно агресор руйнує, були, на жаль, жертви, але багато грошей, які були, виділялися і на регіональному розвитку, і в міністерстві, ні копійки не пішло на ремонт ремонт цього дуже важливого об'єкту. Більше того, я хочу зараз звернутися до "Слуги народу", місяць тому назад Президент України був разом з Президентом Швейцарії, бачили, в якому стані знаходиться цей важливий об'єкт. Більше того, швейцарці допомагають, Червоний Хрест допомагає, тільки українська влада нічого не робить. І тому це дуже доречне звернення. Я б убрав тут політичну доцільність відносно того, кому будуть дивіденди, а головне – щоб дивіденди були для мешканців Донбасу. Тому, будь ласка, давайте підтримаємо. Правильно було б іще зробити і взаємозалік відносно електроенергії, там накопилися колосальні борги. Сьогодні багато зруйнованих водогонів, де повністю не забезпечуються міста, і в тому числі велика проблема сьогодні із Маріуполем. Тому, будь ласка, давайте підтримаємо і будемо намагатися, що уряд дуже своєчасно відреагує і виділить кошти на ремонт. Дякую. Соломія Анатоліївна Бобровська. Бобровська. Включіть мікрофон, будь ласка. на території цих двох областей мала би виглядати зразково з усіма максимальними комфортностями для людей, які переїхали або залишаються жити там на території Донецької і Луганської області. І коли ми говоримо про Другий донецький водопровід, мені, чесно кажучи, дивно, тому що такі речі не виникають спонтанно, і проблеми, тим паче на стільки системні і глибокі, і на стільки затратні, теж не виникають за останній місяць-півтора чи останній рік, чи два. Тому в мене питання до політичної сили, яка хоче робити для себе абсолютний піар і популістично обіцяти щось людям, а нагадаю, в цій фракції знаходиться найбільше мільйонерів за списком "топ-100 найбагатших людей України", хочуть вирішувати питання таким чином простим зверненням до Кабміну від Верховної Ради. Питання: а що робилося попередні 5 років. Це ж проблема не нова. А що робилося останніх 10 років, тоді, коли політична сила ця була при владі, і чому не було звернено увагу і не було реконструкції і повністю капітального ремонту чи заміни труб в тій чи іншій гілці водопроводів і, в принципі, комунальних підприємствах Донбасу? Чому це так не вирішувалось? Тому для нас ці питання залишаються популістичними гаслами саме перед виборами, які вже ось за місяць "на носі". І фракція "Голос" утримається від голосування, і вважаємо, що це буде принципова справа з Кабміном, щоб внесли, справді внесли проблеми щодо водопостачання в бюджет. Це перше. Друге. Мені здається, що Президент і пан Прем'єр мали би принципово поставити це в порядок денний на наступний рік у бюджеті і без звернення від однієї із фракцій до Кабміну. Дякую. "Слуга народу", "Довіра"… Я бачу, почекайте. Зараз три виступи з мотивів, після цього переходимо до голосування. Через 3 хвилини голосування, запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Качура Олександр Анатолійович. Дякую. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді мені прикро, що нам доводиться звертатися до Кабінету Міністрів, щоб вони вирішували таку проблему. В мене питання до попередньої виступаючої. Скажіть, будь ласка, а ви хоч один день у вас вдавалось вам прожити, ви самі спробували прожити без води, скажіть, будь ласка? А якщо на Західній Україні така виникне проблема, можливо, тоді ви теж не будете звертатися? Чи, може, там люди якісь живуть не такі, як ви звикли, як у вашому електоральному полі, як ви вважаєте, такі знаходяться. Перестаньте людей ділити на правильних і неправильних, а мешканці Донецької і Луганської областей заслуговують на такі ж права, як і в усіх українців. І вони заслуговують отримати воду у свої помешкання. І в цьому немає нічого такого фантастичного. Це те, що повинна забезпечувати держава. І Кабінет Міністрів повинен без будь-якого звернення і тиску приймати таке рішення і закладати в бюджет, пам'ятати… Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Підтримую своїх колег, що звернення Верховної Ради носить політичний характер, але питання, яке розглядається, знаходиться в повноваженнях Кабміну. Звернення Верховної Ради Кабмін може вирішити щодо заміни труб для водопостачання населених пунктів Донецької області на підконтрольній території і без даної постанови. А також вирішити питання щодо водопостачання в Луганській області у місті Лисичанську. Врахуйте це як звернення до Кабміну. Але депутатська група "Довіра" завжди підтримує Донбас, тому ми будемо голосувати "за", але в майбутньому треба вирішувати дане питання іншим шляхом. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина. Останній виступ – Тарас Іванович. Після цього голосуємо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 11:28:17 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, перед виборами такі звернення на Кабінет Міністрів, звичайно, є слушні, коли треба здобувати голоси виборців. Це перше. Ми розуміємо бездіяльність уряду, який не може вирішити це питання чи не хоче вирішити це питання. Це друге. Ми будемо підтримувати цей проект постанови, тому що тільки розуміючи одне: що реконструкція водогонів буде стосуватися виключно неокупованої частини. Разом з тим ми знаємо про те, що єдиною причиною аварій на водопроводах компанії "Вода Донбасу" є обстріли незаконних збройних формувань. І поки в нас триває війна, поки ми не можемо досягнути перемир'я, у нас водогони будуть діряві, тому що ніхто не забезпечить, ні одна із сторін і, очевидно, Кабінет Міністрів не здатні будуть забезпечити безперебійне постачання води ніколи в тій ситуації. Ми повинні розуміти, що ми маємо субсидувати власних громадян, а не терористів

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням (реєстраційний номер 3835). Готові голосувати? Запросіть народних депутатів. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного – це проект Постанови про зміни у складі Ради Національного банку України (реєстраційний номер 4077). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-257 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович.

Данило Олександрович, можна вас попросити швидше зайняти своє місце на трибуні? Шановні колеги, як відомо, строки перебування на посаді одного з членів Ради Національного банку перебігли. У зв'язку з цим Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики провів конкурс на заміщення цієї посади. Було подано чотири кандидати. Ми спілкувались з усіма чотирма кандидатами. І з них ми обрали на комітеті переважною більшістю голосів, лише три особи утримались, Горбаля Василя Михайловича. Чому особисто я голосував за нього? Тому що це людина, яка попрацювала майже все життя в банківській сфері, людина, яка сформувалась як професіонал в банківській сфері. Людина, яку поважають в банківській сфері і людина, якій довіряють банкіри. Людина, яка знає банківські відносини зсередини. Я переконаний в тому, що з тих кандидатур, які були подані, це краща кандидатура. Крім цього, Василь Михайлович був народним депутатом і працював в Комітеті з питань фінансів одне скликання, де також займався відповідними питаннями. Я думаю, що це людина, яка буде гідно представляти Верховну Раду у Раді Національного банку і дасть можливість розвиватися цій незалежній установі в тому напрямку, на який ми всі сподіваємось. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді призначити Василя Горбаля на посаду члена Ради Національного банку України. Дякую. Дякую. Без обговорення можемо голосувати? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Будь ласка, підготуйтесь до голосування.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 Це питання достатньо довго вже було в порядку денному Верховної Ради, його б сьогодні було бажано вирішити. 4077. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

По фракціях покажіть, будь ласка. "Слуга народу" – 199, "Опозиційна платформа – За життя" – 2, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 15, "Партія "За майбутнє" – 8, "Голос" – 0, "Довіра" – 15, позафракційні – 10. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстраційний номер 3335 та альтернативний 3335-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-228 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Мотовиловець Андрій Вікторович. Друзі, чому ми прийняли рішення ініціювати цей законопроект. АРМА створена 4 роки тому дев'ятим скликанням. Ми проаналізували, як вона працює, які є проблеми. Коли законотворці виносили цей проект, вони не розуміли, з якими труднощами буде стикатися АРМА. Я хочу вам пропонувати приклади. Наприклад, готівкові кошти, які були отримані державою, найбільший хабар – 6 мільйонів доларів, він знаходиться в органах, які повинні передати це в АРМА. По нашому законопроекту АРМА ці кошти перекладає на банківські рахунки, отримує дохід, а самі кошти працюють на банківську систему України і можуть бути використані для кредитування українського бізнесу. Ми побачили в роботі АРМА наступні проблеми. Ми не бачимо прозорого управління майна, ми не бачимо прозорого продажу. І ці проблеми саме знаходяться в законодавстві, і зараз ми це змінюємо. Ми змінюємо цей закон для того, щоб новий керівник АРМА, який буде вибраний на конкурсі, розумів, що Верховна Рада готова змінювати закон і бути його союзником в змінах. Ми хочемо, щоб АРМА не тільки отримувала бюджетне фінансування, а і була донором бюджету. Для цього ми ініціювали цей законопроект. Я вдячний комітету за опрацювання і за підтримку його. Я прошу підтримати всім залом цей законопроект задля прозорості і ефективного використання його майна. Дякую. Слово надається заступниці голови Комітету з питань антикорупційної політики Галині Ігорівні Янченко. А мені можна 4 хвилини від комітету, я виступаю і як автор? 11:39:02 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте, будь ласка, 4 хвилини. Вона як автор і як від комітету. Шановні колеги, я знаю, що навколо цього законопроекту є багато питань. Тому я прошу вас зараз дуже уважно послухати мій виступ. Вашій увазі пропонується законопроект номер 3335-1, це альтернативний законопроект, щодо підвищення ефективності діяльності АРМА. Профільний Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував саме альтернативний законопроект підтримати за основу, тобто в першому читанні. Я одразу хочу сказати, що цей законопроект потрібно правити І саме тому антикорупційний комітет прийняв рішення розглядати його до другого читання за статтею 116 Регламенту. Тобто правки можна буде вносити як в ті норми, які були предметом регулювання законопроекту, так і в інші норми. Над цим законопроектом потрібно буде попрацювати. І мені дуже приємно, що свою згоду ретельно попрацювати над цим законопроектом вже висловили такі депутати, як Сергій Власенко з "Батьківщини", Ярослав Юрчишин з "Голосу", а також Олександр Ткаченко і Андрій Богданець зі "Слуги народу". Я закликаю колег з інших фракцій так само долучитися, і щоб ми зробили цей законопроект до другого читання ідеальним. А тепер чому над цим законопроектом потрібно працювати. Колеги, тому що АРМА, Агентство з питань розшуку і управління активами, який створювався як антикорупційний орган, на сьогоднішній день є позорищем. Позорищем для України і великою проблемою як для економіки України, так і для бізнесу. Історія роботи моєї над цим законопроектом почалася майже рік назад, коли до мене на великій конференції, яка була присвячена інвестиціям в Україні, звернувся великий міжнародний французький інвестор і розповів сумну історію, страшну історію про те, як вони купити ділянку на Одещині, 27 гектарів землі за 200 мільйонів гривень. Але прокуратура наклала арешт на цю ділянку, передала в суд, і суд передав в АРМА. Знаєте, що було далі? АРМА продала цю ділянку за 5 днів в порушення своїх строків, продала її в 22 рази дешевше, ніж купив інвестор. Це неприпустимо. І тому однією з норм, яку потрібно змінити до другого читання, це в тому числі заборонити АРМА продавати активи, які не псуються, до того, як прийнято вирок суду. Неприпустима тата діяльність АРМА. І на сьогоднішній день лише ми з вами як народні депутати, внісши зміни до законів, можемо зупинити цей бєзпрєдєл Агентства з питань розшуку і управління активами. Власне, інша річ, яку я би хотіла зазначити, і саме тому я звертаюся до всіх депутатських фракцій і груп в цьому залі, розповісти вам про те, що Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвестицій, яку я очолюю в парламенті, на сьогоднішній день отримує певні скарги від бізнесу. І знаєте, що страшне? Що кожна третя, кожна четверта скарга прямо або опосередковано стосується АРМА. Бізнес просить або допомогти їм визволити їх актив, який потрапив до АРМА, або не допустити потрапляння до АРМА. І знову ж таки, якщо ми з вами зараз не проголосуємо цей законопроект альтернативний 3335-1, така ситуація, ганебна ситуація, буде зберігатися. Розумієте? Тому ці зміни необхідні. Дякую вам за те, що вислухали цей виступ. І я щиро сподіваюся на вашу підтримку. Лише ми з вами як законотворці можемо змінити ситуацію, яка склалася навколо цього нібито антикорупційного органу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Галина Ігорівна, ви основне забули сказати, що позиція комітету... два моменти, пропозицію комітету. Перше. Комітет рекомендує підтримати саме альтернативний законопроект, тобто 3335-1. І друге. Комітет прийняв рішення розглядати цей законопроект до другого читання (зараз перше читання ми з вами голосуємо), до другого читання по статті 116 Регламенту.

Кабаченко Володимир Вікторович.

Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Колеги, виключно два слова мають характеризувати діяльність роботи АРМА – це розшук та управління активами, на яких накладено арешт. Управління активом – це перш за все збереження вартості цього активу і в жодному разі не його розпродаж. Що ж відбувається в Україні і що ж таке АРМА по-українськи? АРМА цей актив реалізує. Іншими словами АРМА по-українськи – це розпродаж арештованих активів своїм друзям, партнерам, пов'язаним особам майже за безцінь. Якщо би уявити ситуацію, що арештований актив вже продано, реалізовано, а особа, яка знаходилась під слідством, визнана невинуватою, то взагалі про який захист права власності, який гарантований Конституцією, ми взагалі можемо говорити? Право реалізації арештованого майна, яке існує АРМА, повинно реалізовуватись тільки після обвинувального вироку, коли у передбаченому законодавством України порядку буде доказана вина, а особу визнано злочинцем. На жаль, цей критичний момент жодним чином не вирішується поданими законопроектами. Навпаки, у головному законопроекті пропонується нове положення, що АРМА може реалізовувати арештовані активи, якщо власник цих активів відмовився від оплат витрат щодо їх збереження. Однак, по-перше, у власника немає обов'язку щодо збереження свого активу на вимогу АРМА. І, по-друге, до вироку суду діє презумпція невинуватості. Враховуючи те, що альтернативний законопроект містить в собі позитивні моменти, і при умові, що цей законопроект буде доопрацьований із урахуванням наших зауважень, то фракція "Батьківщина" абсолютно повністю згодна підтримати цей закон під час голосування в другому читанні. Дякую. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, що таке сьогодні АРМА? АРМА сьогодні – це інструмент наживи діючої влади. І АРМА сьогодні – це інструмент рейдерства. Знаєте, є такі армреслери, а то такі армрейдери. Що вони роблять? Вони арештовують майно і одразу швидко його продають. Більше того, АРМА сьогодні використовується для того, щоб перерозподілити медіа-ринок в Україні. АРМА вже передала "Український Медіа Холдинг" структурам одного олігарха, який великий друг нашого Президента, мова йде про Ігоря Валерійовича Коломойського. Ми бачимо, як АРМА сьогодні просто якийсь, знаєте, хантить, просто атакує телеканал "Прямий" для того, щоб його заарештувати і далі комусь злити, напевно, я думаю, тому ж самому олігарху. І ми розуміємо, що це і далі буде продовжуватися. Тому ми не маємо права підтримувати такі речі. Ми вимагаємо від влади припинити використання АРМА задля власного збагачення і задля рейдерства в державі. Ми вимагаємо, щоб АРМА реально стала механізмом, коли держава повертає гроші, які хтось отримав корупційним шляхом, а не використовується задля того, щоб просто задовольнити своє бажання по захопленню чиєїсь власності, тим більше коли вона використовується для наступу на свободу слова. То ж наша фракція буде утримуватися щодо цього закону. І ще раз, звертаючись до Володимира Зеленського, я кажу: Володимире Олександровичу, припиніть використовувати державні інституції для збагачення своїх друзів і виконання власних забаганок, щоб вас возвеличували як найвеличнішого лідера сучасності. Маша, Андрюша і іже з ними – вже треба це припиняти і не використовувати держані інституції. Дякую. Дякую. Прошу передати слово Шуфричу Нестору Івановичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шуфрич Нестор Іванович. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, звідки взято аналог нашої АРМА, нашої української? Це аналог американської подібної агенції, яка була створена для фактичного арешту і негайного реагування щодо майна, увага, наркокартелів. Що робить АРМА в Україні? Ви знаєте, я вже, виконуючи ваше доручення, працюючи на посаді голови Комітету з питань свободи слова, зіткнувся, що АРМА вже двічі використовувалося для того, щоби взяти під контроль і вплинути на редакційну політику "112" каналу. Тут, певно, дехто може сказати про мою заангажованість. Але те, що така сама спроба була зроблена відносно каналу "Прямий", тут вже навряд чи хтось мене в заангажованості буде звинувачувати. Мені дуже прикро, що державна інституція сьогодні виконується як репресійний апарат для знищення свободи слова в тому числі. Ми ж будуємо державу, де має домінувати верховенство права. З цього питання у нас позиція визначена: ми голосувати не будемо. Але ви знаєте, я обурений голосування однієї політичної фракції, яка, до речі, навіть свого лідера не змогла втримати, з приводу попереднього голосування щодо постачання води в Луганськ. Хочу зачитати вам дещо. "Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів". Знаєте, хто це сказав? Це вам, телепням, сказав Іван Франко. А за ваше голосування – позор вам, не ганьба, а именно позор! Арешонков від "Довіри". І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Тарас Іванович, будь ласка. 11:51:20 БАТЕНКО Т.І. Шановний Дмитро Олександрович, дивіться, ми зараз будемо виходити до площі перед Верховною Радою України, де зібралися сотні людей, які представляють ФОПи. у нас таке прохання і представників лідерів фракцій і груп, які виступали на Погоджувальній раді, не забути нагадати, нагально нагадати профільному Комітету з питань фінансів розглянути невідкладно законопроекти 3853 і винести в сесійний зал 3993 так само. Тому що люди і малий і середній бізнес нам цього не пробачать, цей турборежим, який зараз боком вилазить простим громадянам України. Це перше. Друге. Ми всі знаємо ціну таким органам, як АРМА. Ми хочемо зараз фактично покращити діяльність тих достатньо корумпований органів. Ми так само стикалися з ними, ми бачили, як вони управляють арештованим майном, як вони потім "за плюшки" їх хочуть спродати. ми дивимося в корінь проблеми, і ми бачимо в корені, що зміст терміну "управління активами" в цьому законопроекті хочуть поміняти на "діяльність і володіння, користування та розпорядження активами". Що таке "володіння"? Згідно з Цивільним кодексом України права володіння, користування та розпорядження майном складають зміст права власності щодо арештованого майна. І це виглядає неприпустимо збоку АРМА, тому що це створює додаткові значні корупційні ризики, які ми зараз можемо проштовхнути в цих нових законопроектах щодо так званого реформування. І це так само питання щодо прозорості цих законопроектів. Інше питання. Ми вважаємо недопустимим пропозицію про виключення зі щорічного звіту національного агентства відомостей про облікову вартість розшукуваного майна, недостатньо відомостей виключно про кількість, дайте вартість, не тільки кількість. І останнє. Мова йде про спеціальний фонд національного агентства. Що за фонд? На створення позабюджетних фондів органами державної влади не допускається, як і заборона мати позабюджетні спеціальні рахунки. З огляду на це, я дивуюся, як Комітет з питань антикорупційної політики не видав свої негативні рекомендації щодо двох законопроектів. Ми голосуємо проти. Дякую.

врегулювання питань, які пов'язані з діяльністю цього національного агентства. Водночас я звертаю вашу увагу на дуже серйозні зауваження, які були висловлені експертами нашого Головного науково-експертного управління. Скажімо, як відноситися до норми, що після того, як буде реалізовано на торгах майно, особа, яка його придбала, у випадку, якщо дії АРМА будуть визнані незаконними, ця особа майно не повертає. Це дуже суперечлива норма, тому що Конституція визначає недоторканність права громадян, права на юридичний захист особи і таке інше. Є ще цілий ряд норм, які викликають сумніви: той самий доступ до інформації з обмеженим доступом, сам її механізм і так далі. Тому я звертаю на це увагу і безперечно, потрібно, ще раз скажу, допомагати агентству... Дякую. Останній виступ, крайній виступ – Юрчишин Ярослав Романович, і голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. Так, дуже дякую. Я б хотів розбити декілька міфів. Насправді АРМА – це аналог французького і європейських агентств управління активами, які зняли можливість прокуратури і слідчого, який, наприклад, ніс відповідальність за арештований завод, а фактично не ніс, а просто ставав співучасником його розкрадання, займатися корупцією. І це один з елементів нашої програми безвізу. Так, треба вдосконалювати роботу цього агентства, зокрема, і посилювати їхні можливості, щоб усілякі Злочевські і тому подібне не уникали відповідальності. Ми розуміємо, що він не досконалий, ми більше би підтримували основний законопроект, але для консолідації роботи подальшої готові проголосувати в першому читанні за альтернативний. Боротьба з корупцією має бути ефективною. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Займіть свої місця, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстраційний номер 3335-1). Готові голосувати? Шановні колеги, дійсно, представник комітету, виступаючи, зазначала, тому переформулюю зараз. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з урахуванням пропозицій комітету до підготовки до другого читання згідно 116 статті Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (реєстраційний номер 3335-1). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-215 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка.

Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект... Ні, спочатку давайте... Я як головуючий ставлю в тому порядку, в якому завжди ставив. Добре? Дякую. Пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону реєстраційний номер 3335-1. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-235 Рішення прийнято. Дякую. По фракціях покажіть. Шановні колеги, надійшла заява про перерву з заміною… Добре. Оголошується перерва до 12:30.

Шановні колеги, це скликання парламенту прийшло сюди на гаслах боротьби з корупцією. За вас, за нас голосували, щоб не дати далі красти в цій країні. Ми всі говорили, обіцяли своїм виборцям про нульову толерантність до корупції. Але таке враження, що дуже багато людей в цій залі про це забули. Всі вчора бачили те відео, яке опублікувало Національне антикорупційне бюро про колегу, пана народного депутата Юрченка. Давайте говорити відверто, Юрченко зараз – це паршива вівця в цьому парламенті. Це людина, яка зараз зганьбила це скликання цього парламенту своїми діями. Якщо ми зараз всі на гальмах спустимо те, що відбувається, і будемо закривати очі на те, що там немає складу злочину, немає доказів. Ми всі вчора бачили відео. І не лише ми, вся Україна бачила і всі ваші виборці. Якщо зараз це спустити на гальмах і сказати, що, так, Генеральний прокурор була права і там нічого немає, - це підтримати корупціонерів, це підтримати помічника Юрченка, якому вчора обрали запобіжний захід тримання під вартою, і він зараз сидить в СІЗО. Ви знаєте, що в суді, в антикорупційному суді, суддя визнав достатніми докази і обґрунтованою підозрою. І в цій же підозрі йдеться про вашого колегу народного депутата Юрченка. Суд визнав достатніми ці докази, і зараз його помічник сидить в СІЗО. А Юрченко не сидить, тому що в нього немає підозри, тому що Генеральний прокурор нам всім брехала в обличчя, що недостатньо доказів. Тому ми зараз вимагаємо після всього побаченого, щоб Генеральний прокурор ще раз прийшла в цю залу і щоб все ж таки підписала підозру народному депутату Юрченку. Ми закликаємо зараз кожного, хто в цій залі, хто хоче показати свою єдність в боротьбі проти корупції, підходьте сюди і ставайте. Ми маємо показати, що ми не меншість, яка мовчить, а більшість, яка вимагає правди, яка вимагає, щоб Генеральний прокурор прийшла і сказала, чому того відео, яке бачили всі українці, недостатньо. Будь ласка, колеги, хто проти корупції, підходьте і ставайте, хто вважає, що Юрченко має понести відповідальність. Ми бачимо, хто зараз стоїть тут. Я дякую колегам з інших фракцій, які підтримують і підходять. Щиро дякую. Тому що цим ви показуєте, що ви проти корупції, що ви не будете мовчати. Що це не одна фракція "Голос", яка вимагає, а парламент України, який вимагає прийти сюди Генеральному прокурору і парламент України, який вимагає підписання підозри після того, що ми всі бачили по телебаченню. І пане Юрченко, я знаю, що ви це будете дивитися, я вас зараз не бачу, десь ховаєтеся, мабуть, не ходите на роботу. Складіть мандат! Тому що зараз ви ганьбите всіх нас, хто сьогодні прийшов до влади, прийшов сюди в парламент для того, щоб змінювати країну і боротися з корупцією. Будь ласка, складіть мандат.

Репліка від Давида Арахамії, будь ласка. Тому що була згадана фракція. 12:40:07 АРАХАМІЯ Д.Г. Доброго дня, колеги! Я дякую фракції "Голос". Але я хочу закликати всіх, зараз дійсно чутливе питання. Ми точно не будемо нікого покривати і вважаємо, що, якщо є винним народний депутат, незалежно від того, яку він партію представляє чи яку фракцію представляє, треба розслідувати це питання. Треба підписувати? Ми можемо підписати разом з вами заклик до Генерального прокурора, що ми нікого ніколи не будемо покривати. Але не треба зараз робити на цьому політичну ситуацію, це суто кримінальна ситуація, яку потрібно потрібно незалежно розслідувати. Дякую. Це органи правосуддя повинні працювати. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу (реєстраційний номер 3176). До слова запрошується народний депутат України Жупанин Андрій Вікторович. Шановні колеги, доброго дня! Вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу (№3176), який, до слова кажучи, об'єднав майже всі фракції в цьому залі ще на стадії реєстрації, а далі в Комітеті з питань економічного розвитку отримав підтримку і очікує на фінальне рішення тут в залі. Україні потрібен дієвий прозорий та ефективний ринок газу. Для цього потрібно, щоб споживач та всі учасники мали можливість купувати газ на біржах, як це працює в усьому світі. Лише біржова торгівля на сьогодні може гарантувати вигоди динамічної торгівлі цим природним ресурсом. Але ми змушені констатувати, що нині оператори ринку, а саме газотранспортна система газосховищ та газорозподільчих мереж обмежені у своїй діяльності деякими нормами Закону України про державні закупівлі і не мають можливості купувати природний газ для балансування та виробничо-технічних втрат поза межами системи ProZorro. Ця платформа, безумовно, є дуже позитивною реформою в Україні. Але на ринку газу не може надати можливостей щоденного оновлення ціни, бо тендери на ProZorro йдуть більше по часу ніж один день. Ми як автори законопроекту пропонуємо дозволити суб'єктам, що визначені Законом України "Про ринок природного газу", закупляти природний газ на товарній біржі для можливості здійснення цими суб'єктами своїх функцій на ринку на короткострокову перспективу. А саме: перше – для балансування ринку; друге – для врегулювання негативного добового небалансу та третє – для власних виробничо-технічних потреб. Саме такий підхід і закладений в Третьому енергетичному пакеті. Мережевий кодекс балансування Європейського Союзу передбачає, що короткострокові стандартизовані продукти торгуються з поставкою по принципу: протягом доби або на наступну добу 7 днів на тиждень. Варто зазначити, що аналогічний механізм вже передбачений для суб'єктів ринку електроенергії. Тому нам з вами залишилося уніфікувати законодавство про закупівлі та про ринок природного газу. До слова кажучи, вчора на Голову Верховної Ради було направлено листа підтримки цього законопроекту від Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Тому, колеги, закликаю всіх народних депутатів підтримати законопроект законопроект 3176, своїм голосом в черговий раз підтримати нашу країну до шляху до інтеграції з європейським ринком природного газу. Дякую за увагу. Слово надається голові підкомітету Комітет з питань економічного розвитку Мовчану Олексію Васильовичу. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 26 червня 2020 року в режимі відеоконференції розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні щодо закупівлі природного газу (реєстраційний номер 3176), доопрацьований, поданий народними депутатами України Железняком, Жупаниним та іншими. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 23 червня 2020 року висловлює зауваження до поданого законопроекту. народні депутати України, члени комітету, прийняли рішення: внести проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу (реєстраційний номер 3176), доопрацьований, на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Дякую і прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, я дуже коротко. Це маленький технічний законопроект, ми його, звичайно, підтримаємо. Це те, що вимагає в тому числі Угода з Європейським Союзом, це є правильне виключення і це, там, поєднання двох реформ – і ProZorro, і ринку газу. Тому я вважаю, що цей законопроект можна приймати, якщо в цілому, наша фракція це підтримує. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Євтушку Сергію Миколайовичу, фракція Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

останній час робимо все для того, щоб зробити діяльність газової сфери прозорою, в першу чергу НАК "Нафтогазу". Зверніть увагу на шалені цифри. За останні 6 років НАК "Нафтогаз" отримав за транзит газу 13,5 мільярда доларів з ПАО "Газпром", ще 4 мільярди заплатили ми з вами – споживачі, 17,5 мільярда доларів отримав НАК "Нафтогаз", а на модернізацію ГТС за цей час пішло один відсоток, один, я не помиляюсь. Позавчора відбувся вибух в Чабанах, це саме причиною цього стало те, що недовкладення грошей в модернізацію, в реконструкцію ГТС. Тому фракція "Батьківщина" буде робити все. Перше. Ми підтримуємо цей законопроект, оскільки він дійсно врегульовує процедуру закупівлі газу для технологічних потреб оператора ГТС. Ми не дамо спекулювати цим газом. Ми розуміємо, що останнім часом на ринку газу ціна на біржі нижче, ніж та ціна, за яку НАК "Нафтогаз" продавав своїй дочці, дочірній структурі, газ, заганяючи його в борги. І останнє. Оператор ГТС управляє нашою з вами газотранспортною системою, це анаш з вами власність, власність українського народу. Фракція "Батьківщина" точно не допустить, щоб хтось вкрав цю ГТС, фракція "Батьківщина" точно разом з вами, колеги, зробимо все, щоб не допустити непрозоре використання тарифних грошей. Декілька разів намагалася проконтролювати гроші тарифу і оператор "Укртрансгаз" не впускав навіть контролюючі органи. Це неприпустимо. На перше читання ми підтримаємо, але на друге читання буде дуже жорстка, принципова позиція. Дякую. Будь ласка, Кубів Степан Іванович, фракція "Європейська солідарність". 12:48:19 КУБІВ С.І. Шановна президія, шановні колеги, ви знаєте, я на засіданні комітету і вся фракція політичної партії "Європейська солідарність" підтримує ідею і сам законопроект, і буде голосувати "за". Більше того, навіть ГНЕУ не мало суттєвих зауважень. Але це зауваження ГНЕУ, яке висвітлило, я вважаю за доцільне озвучити, що потрібно надати інформацію про стан функціонування торгових платформ в Україні, рівень конкуренції на газовому ринку. Перш за все він би забезпечував прозоре функціонування і ціни, формування принципів ціни і реальна ціна, яка сьогодні є. Водночас хочу звернути увагу, що позиція Комітету з євроінтеграції про те, що нам потрібно послідовно дотримуватись тих вимог, які ми підписали про які ми постійно проводимо і звіряємо годинники між нами і Євросоюзом. Єврокомісія по даному законопроекту дала на сьогодні перш за все приватне погодження голові комітету. І я вважаю, що це той момент, який ми повинні врахувати на майбутнє, коли ми затверджуємо закон. Якщо є підтримка Єврокомісії, то ми на сьогодні не бачимо підтримки уряду, і уряд впевнено повинен рекомендувати і схвалити даний законопроект, тому що він важливий для підготовки в цілому і для голосування. Хочу сказати, що на сьогоднішній день висновок, який ми отримали від наших партнерів і від Комітету від Комітету з питань євроінтеграції, говорить про те, що ми будемо підтримувати законопроект і будемо голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Полякову Антону Едуардовичу, депутатська група партія "За майбутнє". Антон Поляков, Чернігівщина, депутатська група політична партія "За майбутнє". Стосовно цього законопроекту політична партія і депутатська група "За майбутнє" буде утримуватися щодо голосування за нього, по крайней мере в першому читанні. Адже ми хочемо зауважити, що в ньому присутні значні корупціогенні ризики, які містяться в частині звільнення від дії Закону "Про публічні закупівлі" всіх суб'єктів ринку природного газу. Тобто не лише оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, але й оператор установки LNG, замовники, оптові продавці, оптові покупці, постачальники, споживачі. Це призведе до значних зловживань. Стосовно інших всіх моментів, хочеться зауважити, що хтось півтора року потому пропонував флешмоб "перерахуй" і закликав Кабмін перерахувати тарифи на комунальні послуги для населення. І парламент має подумати і про населення, а не тільки про операторів газотранспортної системи. І ще хочеться зауважити щодо фракції "Голос" і їх значних закликів проти корупції. Я не хочу стояти поряд з вами на цій трибуні, тому що Вакарчук так само, як і Юрченко теж має відповідати перед законом і скласти свій мандат. Дякую за увагу. Шановні колеги, зараз ще від групи "Довіра" Вельможний. А я попрошу запросити депутатів до стін парламенту – залу, і будемо голосувати. Сергій Вельможний, політична сила "Наш край", депутатська група "Довіра", Луганщина. Ми неодноразово закликали і цей уряд, і всі попередні уряди негайно припинити цей газовий безлад та не піддаватися на тиск МВФ, провести загальний аудит газового ринку, не дозволити перекладати мільярдні борги олігархів на громадян, попередити штучне подорожчання комунальних послуг, знизити ціну на газ, спрямувавши на потреби людей та ТКЕ палива українського видобутку. Ціну на газ для людей можна не просто утримати, а навіть зменшити. Для цього потрібно збільшити видобуток українського газу та спрямувати його на потреби людей та ЖКГ, а не олігархів. Депутатська група "Довіра" буде підтримувати цей законопроект. Дякую за увагу. Дякую, шановний головуючий. На жаль, після прийняття цього закону, якщо він буде прийнятий, ціна на газ підніметься, і вона знову буде в два рази більша, ніж сьогодні ціна на споті. Як таке можливо? Ми не раз закликали: газ не пахнет, він має бути якомога дешевшим, а тоді мають працювати прямі договори. А те, що сьогодні ми маємо прокладки і накладки, а про газ я точно знаю, повірте мені, то сьогодні за все це будуть платити українці. І це ганебно, і неприпустимо. Я задаю риторичне і класичне питання, суто українське: а що з українським газом, який не є дорожчий, ніж 80 доларів. Чому ми не поставляємо людям газ, який нібито їм належить? Ведь надра принадлежат народу України, а газ – це що, не надра? Це не повітря, повірте мені. І люди мають право його отримати, реальний і український газ. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, підготуйсь до голосування, будь ласка. Ще питання. Комітет надав пропозицію голосувати за основу і в цілому. В цілому готові голосувати? Хто – ні? "За майбутнє", "Батьківщина". Я знаю. ОПЗЖ. Комітет вважає пропозицію за основу достатньою. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу (реєстраційний номер 3176). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-200 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання та надання правок та пропозицій до другого читання згідно частини другої статті 116. Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Шановні колеги, у мене була коротка зустріч під час перерви з представниками "Save ФОП". Вони зверталися і до мене, і до Верховної Ради України з проханням звернутися до комітету та дати доручення провести найближчим часом засідання і розглянути ряд питань, пов'язаних з врегулюванням тієї ситуації, яка сьогодні склалась. Сьогодні вийде офіційне доручення Голови Верховної Ради до Комітету з питань податкової, митної та фінансової політики найближчим часом розглянути, за можливості розглянути ці питання. Я сподіваюсь, що всі зможуть знайти відповідний конструктив для того, щоб вийти з непростої ситуації, яка сьогодні є. Надійшла заява від двох фракцій про перерву з заміною на виступ. Виступає Ніна Петрівна Южаніна. Шановні українці, шановні підприємці, ви подивіться, скільки нас, депутатів Верховної Ради, які об'єдналися, щоб донести до деяких "народних слуг", що нам конче необхідно, терміново саме на цьому тижні, можливо, було б і треба вже було розглянути ті законопроекти, які дадуть відповіді на їх питання. Це не політична акція. Це підтримка людей, які дбають про свої родини, які можуть заробляти гроші для себе, для своєї сім'ї, які утримують місцеві бюджети. Ви знаєте, що 50 відсотків надходжень у місцеві бюджети – це надходження, які сплачують фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування. Ви вбиваєте їх діяльність. Ви її вбили і з 1 січня 21-го року ці люди не зможуть працювати на свої родини. Ви не можете так поступати відносно них, особливо в той час, коли складність з доходами є у всіх. Ви забираєте цю можливість у людей. Стидно, що за цілий рік роботи Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики вперше не проводить засідання комітету на цьому тижні, бо немає питань для розгляду. Величезна кількість законопроектів, які запропонували різні народні депутати з різних фракцій, які знімають проблеми для ФОПів, не розглянуті в комітеті. І на це відповіді немає. Сховали голову в пісок. Навіщо ви це робите? Останній законопроект, який був прийнятий, 2524 і підроблений текст до підписання, відносно цього подані заяви, три заяви. Я сподіваюсь, що Генеральний прокурор порушить кримінальне провадження щодо тих осіб, які забрали останню надію у підприємців і ще в один спосіб підвели їх до обов'язкового застосування касових апаратів. Це якраз стосується книги обліку доходів. Тому я пропоную, щоб ви всі звернули на ту велику кількість ваших колег і врахували нашу думку також, не дивлячись ні на що. Ми зараз для того, щоб дати можливість людям добровільно застосовувати касові апарати, програмні касові апарати з тим, щоб вони вирішували, а не ви вирішували їх долю. Стоять тут депутати всіх фракцій, я дякую депутатам монобільшості. Колеги, депутати мають служити громадянам України. Якщо вони не служать громадянам України, навіщо тоді такі депутати? Давайте зробимо все для них! Вони благають нас на вулиці. Ми сьогодні стоїмо і захищаємо їх інтереси. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань далі. Наступний законопроект 3717, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства. Шановні колеги, я попрошу спочатку підтримати скорочену процедуру розгляду цього питання. Давайте ви займете свої місця, і проголосуємо за скорочену процедуру. Шановні колеги, готові підтримати скорочену процедуру? Шановні колеги, прошу підтримати та голосувати.

За-200 Рішення прийнято. Я запрошую до слова автора законопроекту народну депутатку України Мезенцеву Марію Сергіївну. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Прошу вашої уваги. Ми, звісно, підтримуємо діяльність ФОПів, але наразі ми розглядаємо не менш важливий законопроект для національної безпеки, для міжнародного іміджу України і для інвестицій в нашу державу. Ми говоримо про статтю 48 Закону України "Про вищу освіту", який, якщо ми з вами сьогодні це підтримаємо, дозволить іноземним студентам (наголошую, неукраїнцям і особам без громадянства) виключно навчатися в окремих групах не тільки англійською і українською мовами, але і іншими світовими мовами, це і мови Ради Європи. Ми наразі говоримо, що закон передбачає виключний вибір для таких груп. Ми говоримо про більше як один мільярд інвестицій в українську економіку. Ми говоримо про те, що цей законопроект підтриманий Міністерством фінансів України, Міністерством освіти України. І також ми говоримо про те, що Україна повинна почати використовувати даний інструмент як інструмент міжнародного дипломатичного руху. (Шум у залі) ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую… Шановні колеги! Шановні колеги! Шановні колеги, я прошу все-таки дотримуватись порядку в стінах парламенту. Вам буде надана можливість донести свою позицію. Це не позиція закрикувати позицію інших. вас буде даний час, ви вийдете і доложите свою позицію. Домовились, колеги? Давайте з повагою до доповідача, я попрошу продовжити це питання. Будь ласка, пані Марія, продовжіть, будь ласка. Дуже дякую, пане голово. Хочу зазначити, що досить розповсюджені фейки в соцмережах, що кількість студентів, які приїздять з країн СНД, є мізерною. 2019 рік показав, що це більше 25 відсотків студентів-іноземців. До нас звернулася колегія ректорів України спілки проректорів вищих навчальних закладів нашої держави з проханням Друзі, давайте будемо патріотами і розказувати світу, що таке Україна, що це європейська держава, і використовувати це на наш позитивний імідж у світі. Шановні колеги, будьте патріотами, підтримайте цей законопроект. Я дуже вас прошу. Сьогодні історичний день. Не ведіться на дезінформаційні кампанії в соцмережах, які окреслили нас кремлівськими… далі решітка, не буду говорити що. Прошу підтримати. Ми говоримо не тільки про гроші, а про наші… Дякую, колеги. Шановні колеги, я все-таки, з вашого дозволу, хочу звернутися до усіх в цій залі. Правота своєї позиції доводиться тут у відведений час, встановлений Регламентом формі. І я думаю, що це відрізняє демократію від будь-яких інших форм спілкування і існування суспільства. Тому я дуже прошу… Я перепрошую, ви вважаєте таку позицію, ви виходите її доводите. Тому я надаю слово голові Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабаку Сергію Віталійовичу. Доброго дня, шановні колеги! Ми сьогодні розглядаємо законопроект дуже простий, який спрямований на вирішення однієї конкретної проблеми, пов'язаної з конкурентоздатністю вищої освіти на міжнародному ринку освітніх послуг. Що хочуть зробити автори законопроекту? Автори законопроекту дають університетам, українській вищій освіті, відкусити шматок міжнародного ринку освітніх послуг, який ми безкінечно втрачали протягом останніх років. (Шум у залі) Тим, хто щось там кричить ззаду, я поясню одну штуку: ви вже довели вищу освіту за останні 5 років до того, що 18 тисяч українців навчаються в країні-агресорі. Оце вас не смущает, То я поясню. Шановні колеги, а насправді, це просто про економічний патріотизм. Ми говоримо про те, що зараз в Україні навчаються 80 тисяч іноземних студентів. Ці 80 тисяч студентів приносять в бюджети університетів 4 мільярди гривень і приблизно від 12 до 16 вони залишають в місцевих громадах. Автори хочуть збільшити цю суму, щоби університети заробляли більше і місцеві громади теж заробляли більше. Комітет розглянув цей проект закону і рекомендує його прийняти за основу. Дякую, колеги.

коли у когось є можливість поїхати на навчання за кордон (на залишки тих коштів, які залишаються після закінчення епохи бідності, яку нам обіцяли "слуги") і він обирає Німеччину, він там зобов'язаний знати німецьку, якщо він вибирає Францію, він там зобов'язаний знати французьку, якщо він їде в Великобританію, він зобов'язаний знати англійську, якщо він їде в Іспанію, він зобов'язаний знати і вчитися цією мовою. І тільки в країнах "бананових республік" пропонують заради того, щоб університети і місцеві бюджети підзаробили плюс-мінус додаткових пару тисяч баксів, покласти українську державну мову і національні інтереси кудись там глибоко в шухлядку. Товариство, не ведіться на їхню дифамацію. Частина три 48 статті діючого Закону "Про вищу освіту" дає право вишу самому визначати, що, якщо всі студенти володіють англійською мовою, дати їм право індивідуальних навчань на цій мові. Їм не потрібен закон, їм потрібен закон не для англійської, їм потрібен закон для мови країни-агресора, яка теж є країною, яка володіє мовою члена Ради Європи. Тому, товариство, не ведіться на палкі промови, не ведіться на пропозиції добавити пару штук баксів до ректорських якихось Голосуємо проти. Депутатська група "Партія "За майбутнє" закликає всіх бути патріотами України і не перетворювати державу на Буркіна-Фасо! Шановні колеги, я пропоную зараз трошки понизити градус, припинити займатися політичними маніпуляціями. Я знаю, що у мене вже є досвід співпраці з усіма фракціями, я знаю, що освіта нас об'єднує. Все, що тільки що сказали про обмеження в Законі України "Про вищу освіту" про англійську мову, це все повна неправда. Що таке Закон України 3717? Перше. Це сотні мільйонів доларів в Державний бюджет України та у фонди закладів освіти. Це додаткові робочі місця для українських науково-педагогічний працівників. Це підвищення якості освіти для іноземних студентів. Тепер про правду. Зараз в Законі України "Про вищу освіту" є обмежувальна норма щодо мов навчання. сьогодні передбачено, що іноземці мають право навчатися або українською, або англійською мовою, таких обмежень немає в інших країнах світу. Нашим законопроектом ми пропонуємо зняти всі обмеження і надати можливість іноземцям навчатися будь-якими мовами Європейського Союзу. Вільно обирати мову навчання іноземцям, які навчаються в окремих групах, та особам без громадянства. При цьому залишається обов'язок іноземних громадян вивчати українську мову, і та кількість годин, яка була, вона залишається. Не потрібно тут маніпулювати! Наявність сьогодні цього обмеження приводить до суттєвого скорочення контингенту студентів і відтоку бажаючих отримати вищу освіту до сусідніх країн. Сьогодні всі сусідні країни отримують наших студентів іноземних, і ми втрачаємо свій потенціал фінансовий, патріотичний і так далі. Збільшення іноземних студентів для нас – це і є економічний патріотизм. Тому я прошу зараз відкласти в сторону всі політичні маніпуляції і надати можливість іноземним студентам в нашій країні отримувати якісну вищу освіту без будь-яких мовних обмежень, тому що ми є вільна

Шановні народні депутати України! Недаремно пристрасті такі лунають у цьому залі, тому що це питання не про освіту, це питання не про юридичні питання – це питання про русифікацію і обман, це питання про національну гідність українців. (Шум у залі) І я сьогодні хочу сказати, що, шановні народні депутати України, це питання лежить не в юридичній площі, тому що достатньо зауважень Головного науково-експертного управління, це питання не лежить в освітній площині, тому що люди, які сьогодні хочуть приїхати і навчатися в Україні, можуть це робити, і ніхто з Середньої Азії чи Закавказзя не їде навчатися в Україну, країною агресора. Але, шановні народні депутати, я хочу про інше сказати. Я хочу звернутися до вашого глузду і до ваших сердець. Тут ми не так давно, стоячи хвилиною мовчання, вшановували пам'ять Василя Стуса, який загинув в пермських концтаборах системи ГУЛАГ за те, що він говорив українською, за те, що він думав українською, за те, що відстоював українську. І люди, які сьогодні будуть голосувати за цей законопроект, ви голосуєте разом з вбивцями Василя Стуса, ви голосуєте разом з тими людьми, які впродовж довгого періоду часу стояли за те, щоб знищити Україну як державу, ви голосуєте разом з тими людьми, які зі зброєю в руках прийшли, щоби вбивати українців. Бо мова тут не про освіту, не про юриспруденцію, мова про агресію, якою хочуть вбити Україну. Наше завдання – не допустити цього! ЛУКАШЕВ О.А. Лукашев Олександр. Шановні колеги, я хотів би, по-перше, звернутися до прибічників європейських цінностей та нагадати, що таке ставлення до жінки, яка є авторкою законопроекту, та інших спікерів-жінок, це не в європейській традиції. По-друге, стосовно стосовно того, що я хотів би нагадати, що мова Гітлера – німецька мова – не заборонена як мова викладання в Україні. Я представляю... я представляю велике університетське місто Харків, і на сьогодні від вашої позиції по законопроекту 2299 ми отримали те, що не приїхали на навчання студенти з країн СНД, середньоазіатських республік. А ми маємо традиції, коли кілька поколінь навчалися в харківських університетах. І, до речі, ви говорите про національні інтереси, так ось я хотів сказати, що можливість навчання іноземцям та особам без громадянства на іноземній мові це є гарантія національних освітянських економічних інтересів, це питання забезпечення конкурентоспроможності України в європейському освітянському просторі. Чого ви прагнете? Щоб наші люди, ви побачили, вони вже вчаться, українці, в третьорозрядних університетах європейських, ви перекриваєте дорогу до наших вишів. Автономія університетів передбачає вирішення цього питання на рівні вишів. І, до речі, цей законопроект передбачає забезпечення і обов'язок університетів щодо вивчення державної мови. Давайте думати про Україну, про Україну як велику освітню державу, університетську і будемо… И хватит улюлюкать! Вы – дикие люди!

Глобальний світ чи "русский мир", от про що говорить цей законопроект. Це є Джуда, він народився в Детройті. Він говорить українською краще, ніж багато людей в цьому залі. Назвіть мені причину, чому іноземці мають вчитися зараз іншими мовами ніж українською, англійкою і мовами Євросоюзу. Оце є статистика. Близько 600 тисяч студентів приїжджають в Україну, 15 тисяч з них з Індії, 7 з Марокко. для цих людей, чи Туркменістану, нема російської рідної мови. Коли ми говорили про те, скільки Україна отримує від цього, питання немає, відповідно відповіді немає, ніякої економічної вигоди воно не принесе. ми сьогодні вибираємо чи глобальний світ, в якому ми розуміємося англійською мовою, чи "русский мир", який нас чекає з танками і вбивцями. Слава Україні! Всі бажаючі виступили? Ні. Крулько Іван Іванович – з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Включіть мікрофон Крульку. 13:17:31 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ну що, шановні народні депутати, 25 жовтня місцеві вибори, витягли питання мови? Бо більше немає про що говорити в залі? І я хочу сказати, що цей законопроект не про іноземних студентів і не про їх захист, і цей законопроект навіть не про іноземні мови. Бо коли в цьому залі починають розповідати про те, що треба когось захистити, щоб вони іноземною мовою навчалися чи ще щось робили, це означає треба захистити російську мову. Ось про що йде мова. Це не про іноземних студентів. Ми бачили, як в цьому залі голосувалася Хартія регіональних мов і мов національних меншин. Мова йшла про захист російської мови – більш ні про що. Ми бачили про те, як в цьому сесійному залі намагалися неодноразово протягнути під різними видами будь-що на догоду Кремлю. Тому цей законопроект не про тих студентів, які хочуть навчатися в Україні. І я хочу сказати, що це є ідеологічне питання, це є ідеологічне питання. І якщо ми за шмат гнилої ковбаси хочемо продати... Шановні колеги, запросіть народних депутатів до зали, підготуйтесь до голосування.

Микола Миколайович Тищенко, вас чутно дуже добре. Шановні колеги, я зараз не буду коментувати закон, але вас дивляться у всіх містах і поведінка така у Верховній Раді, вона неправильна. Коли ви кричите, вас не чують ні одні, ні інші, і ваші позиції не чують. І не перебивайте, я вам цього не роблю і вам не раджу. Поки тут не будуть чути один іншого з вашими плюсами і мінусами в позиціях, вас і люди не будуть чути. Я це зараз всім кажу. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства (реєстраційний номер 3717). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-210 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше... (Шум у залі) Не кричіть. Я зараз скажу, не кричіть. По фракціях покажіть, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства (реєстраційний номер 3717). Прошу підтримати та проголосувати.

За-235 Рішення прийнято. Дякую. По фракціях покажіть. Шановні колеги, наступне питання проекту порядку денного – це проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстраційний номер 3048). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-221 Рішення прийнято. До слова запрошується Горбенко Руслан Олександрович. Шановні народні депутати, як вам усім відомо, Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" встановлено особливий правовий режим додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Статтею 12 вказаного закону передбачається, що розгляд судових справ, підсудних розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, забезпечуються судами міста Києва у відповідній юрисдикції та інстанції. Така обмеженість у виборі суду для багатьох громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, створює серйозні труднощі та незручності. Зокрема зростають транспортні видатки, зумовлені необхідністю подолання значної відстані з Криму до Києва. Крім того, одна така поїздка потребує досить тривалого часу. Не зайвим буде зазначити, що розгляд судових справ практично ніколи не обмежується одним засіданням. Так склалося, що КПВВ на адмінкордоні з тимчасово окупованими територіями знаходиться в Херсонській області. Крім того, саме в Херсонській області проживає значна частина ВПО з окупованої території Криму. Саме цим і пояснюється наша законодавча ініціатива, основна ідея якої полягає в наданні громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, альтернативи у виборі суду для розгляду судових справ. Нами пропонується надати можливість таким особам отримувати судовий захист не тільки у місті Києві, а також і в судах Херсонської області. Звертаю увагу, що реалізація положень законопроекту не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України. ГНЕУ висловлює незначні зауваження, які будуть доопрацьовані до другого читання. Таким чином, для прийняття цього законопроекту необхідна лише воля народних депутатів. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та місті Севастополі, та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин Лубінець Дмитро Валерійович. Шановні громадяни України, шановна президія, шановні народні депутати! Комітет на своєму засіданні 3 червня 20-го року розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Законопроект народні депутати прийняли рішення одноголосно рекомендувати Верховній Раді для прийняття його в першому читанні. Можу зразу зазначити, шановні народні депутати, що Головне науково-експертне управління в своєму висновку від 01.06.20 року висловлює деякі зауваження та пропозиції до законопроекту, однак в узагальнюючих рекомендаціях вказівок висновок не містить. Зауваження та пропозиції спрямовані на коректніше та зручніше для користування користування викладених запропонованих проектом закону норм. Члени комітету вважають, що до другого читання все це може бути виправлено. Ми вважаємо, що цей законопроект є актуальним, і за нього потрібно проголосувати. Шановні народні депутати, просимо вас підтримати і проголосувати за даний законопроект у першому читанні. Дякуємо. Голосуємо "за". Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запишіться: два – за, два – проти по фракціях.

Соболєв, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, є закони, які об'єднують зал, а є закони, які розділяють зал. От ми зараз маємо приклад закону, який повинен об'єднати зал, бо коли людина втратила власність, будь-яку – квартиру, магазин, землю на окупованій сьогодні території, вона повинна мати право захистити свою власність в українських судах, бо там вона її не захистить. Ми повернемо ці території тільки тоді, не лише коли звідти вийдуть окупанти, а тоді, коли буде повернута власність нашим громадянам, якою зараз користується окупант. Тому наша фракція буде підтримувати цей законопроект, він є важливим і надважливим. Але я не можу сказати стосовно попереднього закону. Я із Запоріжжя, із російськомовної родини, майже в мільйонному місті до незалежності України була одна українська школа, одна на мільйонне місто. Далі я закінчував педінститут, де українську мову викладали російською мовою. А далі я викладав в педучилищі, єдиному педучилищі на весь південь і схід України, де викладання було українською мовою. Це не питання попереднє було мови, це не питання було навіть виборів – це питання історичної справедливості: або народ відчуває себе народом, або народ відчуває себе бидлом, об яке можна витирати ноги. І, шановні колеги, немає мови Гітлера, немає мови Путіна – є мова, яка створює і формує народ. Це ключове. Дякую.

Дякую, Степан Іванович. Шановні колеги, цей законопроект не такий простий, як на перший погляд виглядає. Я хочу для тих, хто не читав, пояснити, мені так здається, що мало хто читав цей законопроект. Мені взагалі дуже шкода, що, на превеликий жаль, до підготовки цього законопроекту не залучений Комітет з питань правової політики, оскільки відповідно 6 років тому, коли цей принцип закладався і такого механізму… набув чинності, то саме наш Комітет з питань правової політики і правосуддя пропонував цей механізм. Про що йдеться? Йде мова про те, що хочуть започаткувати безпрецедентну річ – паралельну територіальну підсудність по певній категорії справ і до певної категорії населення. Я розумію ідею, я розумію, що цю проблему якось треба вирішувати. Але її не так треба вирішувати. У нас за 6 років жодної проблеми, жодної скарги щодо того, щоб це робили київські суди, немає. Більш того, всі інші категорії справ – це кримінальні, господарські і адміністративні – залишаться в місті Києві. А ви хочете породити паралельну підсудність для київських і херсонських судів тільки по цивільних справах. Це призведе до того, що ці норми, по-перше, ви закладаєте міну, вони можуть бути визнані неконституційними. І друге, що ще гірше, ви породите різну судову практику, що призведе до фактичного принципу невизначеності, і я не знаю, як на це будуть реагувати суди вищої інстанції. Друзі, давайте ми відкладемо цей законопроект. Він з точки зору ідеї, можливо, правильний, а шляхи запропоновані невірні. Попрацюємо разом спільно з профільним Комітетом з питань правової політики і найдемо правильний механізм, якщо такого роду перспектива дійсно потребується. вихід треба шукати в електронному суді той, який ми започаткували. Коли в електронний спосіб людина, знаходячись в будь-якій точці світу, зможе подати судовий позов і на це немає ніяких перешкод. А ми ж хочемо повернутися до радянського атавізму, який був ще при "нафталіновому" часі для того, щоб заплутати ситуацію і ускладнити життя для цих людей. Бо, якщо з однієї і тієї ж самої справи будуть два різні виключні рішення суду, для цієї людини це породить проблему, а не вирішить її. Тому прошу вас, такого роду законопроекти зараз не на часі. Попередній виступаючий висловив багато зауважень до цього закону. Вони сьогодні схожі з нашою позицією. Ми вважаємо цей закон недосконалим, таким, що тільки ускладнить можливість захисту прав наших громадян. Тому наша фракція утрималась. Але щодо попереднього закону, який, на жаль, не був проголосований в першому читанні і за основу. Я хочу звернутися до декого, хто тут про русофобство говорив.

і той, хто приїжджає в Україну, має право отримати можливість вчитися на тій мові, яка для нього прийнятна. І якщо ви зі своїм таким обличчям, а я би сказав, "харею", претесь в Європу, то вам там не місце. Сьогодні ви показали справжнє ваше обличчя. Так воно не європейське, воно дуже нагадує іншу частину вашого тіла. А те, що ми сьогодні зганьбили Верховну Раду і криками, і позицією, то це точно. Тому, шановні друзі, дивлячись на нас, навряд чи ми колись будемо повноцінними членами Євросоюзу. А будемо стояти тільки на порозі, попрошайками. На мові, до речі, не українській ви просите, далеко не українській. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, політична сила "Наш край", депутатська група "Довіра", Луганщина. Шановні колеги, дійсно, цим законопроектом частково зменшується навантаження на загальні суди міста Києва. Однак є неприйнятною ініціатива надання вибору позивачу не лише щодо права подання позову до місцевого загального суду в межах Херсонської області, але й права вибору конкретного суду в межах Херсонської області. Визначення конкретного місцевого суду повинно здійснюватись апеляційним судом за аналогією, як це зараз здійснюється при поданні позовів такими особами Київським апеляційним судом. Можливість подання клопотання про зміну підсудності після відкриття провадження негативно вплине на строки розгляду справ та ефективність судового захисту прав. Тому депутатська група "Довіра" в першому читанні підтримує своїх колег з Луганщини, ми будемо голосувати "за". Але до другого читання треба виправити ці помилки. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина. Дякую, Сергій Анатолійович, що хоч ви відповідаєте на запитання по законопроекту, а не просто політику висловлюєте. Всі бажаючі виступили? Лубінець. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Дмитро Валерійович Лубінець. ми на комітеті розглядали, і ми чітко розуміємо, що цей законопроект не вирішить загальну проблему. Але, шановні колеги, вдумайтесь, люди проживають на території АР Крим, який є тимчасово анексований. Вони приїжджають у них виникає купа різних проблем. І замість того, щоб переїхати КПВВ і зразу на території Херсонської області вирішити це питання, їм потрібно їхати в Київ. От ми вважаємо, що це не є дуже логічним, бо за територіальним принципом їм набагато легше вирішувати це питання на території Херсонської області. потрібно вирішити це питання, проголосувати в першому читанні, а до другого давайте вирішимо ці проблеми. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України" щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстраційний номер 3048). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-267 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного – це Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстраційний номер 3743). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-226 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Скічко Олександр Олександрович. Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати України! До вашої уваги пропонується проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю від 25.06.2020, внесений народними депутатами України, членами Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Метою законопроекту є збереження автомобільних доріг загального користування від руйнування шляхом вдосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Отож що передбачає даний законопроект? Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і відеофіксації; підвищення відповідальності за невиконання водіями транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів, вантажів, законних вимог уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті зупинку транспортного засобу, до 3-х тисяч неоподаткованих мінімумів громадян України; підвищення відповідальності автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм; відповідальність за відмову від габаритно-вагового контролю; відповідальність за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортну накладну або інші, визначені законодавством, документи на вантаж. Також до законопроекту отримано позиції про його підтримання від Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, Державної служби України з безпеки на наземному транспорті, Держаного агентства автомобільних доріг України. Прийняття даного законопроекту 3743 сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху, зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод, збереженню від остаточного руйнування автомобільних доріг, тому прошу підтримати прийняття законопроекту реєстраційний номер 3743 за основу. Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Анатолійович Монастирський. Доброго дня, шановні колеги! Я дякую авторам законопроекту за цю потрібну ініціативу. Насправді, дійсно, проблема величезна. Я думаю, будь-хто, хто їздив будь-коли новими дорогами і через кілька місяців звертає увагу на те, що ці дороги виявляються розбитими, проблема дуже часто в тому, що перевантажені вантажівки їдуть, і це є дійсно одна з основних проблем, яка виникає. Ми на Комітеті з питань правоохоронної діяльності розглянули законопроект 3743 і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. І, безперечно, до другого читання будемо його доопрацьовувати. А також би хотілось, щоби і від профільного міністерства, Міністерства інфраструктури, були продемонстровані і інші заходи щодо того, щоби забезпечувати цілісність доріг, а не лише підвищення відповідальності. Це основний лейтмотив, який звучав в комітеті. Але, звичайно, колеги, ми маємо приймати рішучі дії для того, щоби і підвищувати відповідальність, і головне тут вводиться можливість автоматичної фіксації таких правопорушень, тобто буде більше об'єктивних чинників для того, щоб притягувати до відповідальності водіїв. Ми знаємо, що запроваджена автоматична фотофіксація перевищення швидкості дорожнього руху, і це дійсно спрощує питання в тому, у взаємовідносинах водія і поліцейського немає цього суб'єктивного фактору. Я думаю, що це також дуже потрібний і своєчасний крок, який ми маємо зробити врешті-решт. Тому я звертаюсь із проханням підтримати цей законопроект в першому читанні. До другого читання ми його обов'язково також будемо доопрацьовувати. Дякую вам за увагу.

Веніславський Федір Володимирович. Шановний головуючий, шановні колеги народні депутати, я думаю, не викликає жодних сумнівів в тому, що це дуже потрібний закон, особливо з урахуванням того проекту, який на сьогоднішній день відбувається в Україні. Всі ми, пересуваючись дорогами автомобільними в Україні, бачимо, що на сьогоднішній день дуже активно відбувається будівництво нормальних європейських шляхів. І це будівництво розраховано на те, щоб ми з вами нормально могли безпечно пересуватися автомобільним транспортом по цим шляхам. Разом з тим, є певні суб'єкти господарської діяльності, які використовують важковагові автомобілі для того, щоб досягти певної ситуативної вигоди, перевантажують їх не на 5, 10, 15, 20 відсотків, а перевантажують їх майже в два рази. майже в два рази. Мені відомі випадки, коли автомобіль, який розрахований на перевезення 24 тонн вантажу, навантажувався до 37-38, до 40 тонн. Звичайно, жодні нормальні дороги не можуть витримати такого навантаження. Мова іде не лише про те, щоб ми притягали до адміністративної відповідальності водіїв чи власників таких транспортних засобів, мова іде про нашу з вами спільну безпеку, тому що після такого використання, таких перевантажених автомобілів на дорогах загального користування виникають хвильові які є небезпечними вже для інших учасників дорожнього руху. Я думаю, що до другого читання треба розглянути взагалі питання про те, що якщо мова іде про перевантаження таких автомобілів на там 40, там 40, 50 і більше відсотків, то можна ставити питання взагалі про конфіскацію таких транспортних засобів для того, щоб унеможливити їх використання, і для того, щоб всім нам з вами можна було тривалий час безпечно користуватися дорогами. Закликаю підтримати, фракція буде голосувати "за". Дякую. Євтушок Сергій Миколайович Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Шановні колеги народні депутати, я згадую той момент, коли у минулому скликанні ми, представляючи цей законопроект, майже всім складом транспортного комітету благали сесійну залу підтримати і знайти джерело фінансування для утримання дорожнього господарства. Адже, якщо глянути навіть сьогодні на наше дорожнє господарство і стан доріг, то воно, звісно, з огляду навіть на те, що дороги – це є наші судини економіки, дуже в жахливому стані. Тому ми передбачили джерело фінансування, передбачили можливість наповнювати цей дорожній фонд. Тоді фракція "Батьківщина" дала майже всі голоси. І зараз також паралельно виникає питання. Однією рукою ми будуємо дороги, приводимо їх в належний стан, як загальнодержавні, так і комунальні, але іншою рукою з огляду на те, що немає належного контролю по перевантаженню і по великогабаритному транспорту, ми не можемо утримувати і контролювати ситуацію, коли сьогодні кладеться новий асфальт, а вже завтра по ньому їде перевантажена фура до 200 кілограмів, уявіть собі, з нагрузкою на вісь, і робить велику колійку уже новому покладеному асфальту. разом з тим, у даному законопроекті передбачаються ризики корупціогенної ситуації, коли ми надаємо право працівникам Укртрансбезпеки зупиняти водіїв і накладати штрафи адміністративні у великих розмірах саме на водіїв. Ми ж вважаємо, що відповідальність має нести вантажовідправник, тому що не може водій нести відповідальність за те, що йому погрузили, погрузили, і власник фури зобов'язав вести з пункту А в пункт Б. Тому "Батьківщина" голосує в першому читанні, а до другого читання виправляємо ці корупційні ризики.

Шановні колеги, ми розуміємо, що у нас... ми бачили всі відео, як нещодавно Президент України зайшов на форуми далекобійників і після цього дізнався, яка насправді в нас величезна проблема з дорогами, перевантаженнями. І тепер всі дружно разом зі Службою безпеки України, яка у нас зараз ловить не російських агентів, а далекобійників, займаються тим, що відслідковують, наскільки перезавантаженні фури. Чи потрібно приймати такий закон? Так. Але так, як він зараз виписаний, це чергова корупційна кормушка не тільки для Укртрансбезпеки, але й для поліції. Якщо ви почитаєте закон, то там підвищуються штрафи до 51 тисячі гривень не просто, якщо в тебе перевантажена фура, а якщо ти не зупинився і, скажімо, це було зафіксовано. Мені цікаво, як будуть фіксувати на фото і відео те, що людина не зупинилася? І мені дуже цікаво, як це зараз не може поліція їх зупинити, коли в тебе величезна фура? І яким чином вона має втекти? Далі. Якщо в людини, скажімо, довіреність і вона продала машину по довіреності, ви знаєте, що всі штрафи тепер будуть приходити до неї. Головна проблема зараз на дорогах, що в нас не просто перезавантажені фури, а працює ціла система поборів. І кожен пункт Укртрансбезпеки, перед якою стоїть поліція, знає, кого треб зупиняти, а хто свій, кого не треба. Нам в першу чергу зараз потрібно не просто підіймати штрафи для населення, тому що це зараз головне, чим займається Верховна Рада. Ми постійно підвищуємо штрафи, нам потрібно в першу чергу зробити так, щоб органи контролюючі, які цим займаються, і правоохоронні виконували свою функцію, а не відпускали тих, хто є в списочку в зеленому, а тих, кого немає,

Шановні колеги, коли в попередньому скликанні депутати, які працювали тоді, в тому числі і депутати "Європейської солідарності", голосували за створення дорожнього фонду. В 2020 році з цього фонду стовідсотково кошти використовуються на будівництво доріг. І це надзвичайно важливо. Але, на жаль, так сталося, що ми бачимо за останні 10 місяців, що служби, які... чи органи, які повинні турбуватися за безпеку доріг, на жаль, дуже часто цього повністю не використовують. Останні скандали із взяттям представників служби безпеки на транспорті, взяттям на хабарах, говорить про те, що необхідно позбавитися максимально суб'єктивного фактору. І тому цей законопроект ми вітаємо. "Європейська солідарність" буде голосувати за нього в першому читанні. Ми бачимо, що там є ті норми, які відповідають нашим цінностям, а саме: позбавити фізично працівників чи поліції, чи Державної служби з безпеки на транспорті максимально комунікації з тими, хто вчиняє такі злочини. Ми будемо підтримувати, але сподіваємося, що до другого читання багато тих моментів, які потребують уваги, будуть враховані. Ще раз закликаю наших колег голосувати "за". "Європейська солідарність" в першому читанні підтримує. Нестор Іванович Шуфрич. Ще є бажаючі виступити? Рудик. Хто ще? Шуфрич – з мотивів, Рудик – з мотивів, після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Включіть, будь ласка, мікрофон Нестору Івановичу. Дякую, шановний головуючий. Сподіваюсь, що цей закон, в принципі, мав би об'єднати нашу Верховну Раду, тому що всі ми вболіваємо за те, щоб не було перевантаження під час використання наших доріг вантажними автомобілями. чомусь на посаду керівника Укртрансбезпеки – аукціони регіональні, особливо на півдні України. Тому що там возять зерно і там вбивають дороги. Підвищення штрафів, на жаль, не вирішить питання. А ви знаєте, скільки зараз пересувних центрів, які можуть це контролювати? 30. І це робиться вибірково. На жаль, в цьому законі дуже велика складова корумпована. І він може спонукати на откаты, хорошо так известные. Тому треба, щоб в наступному році під час використання біля 5 мільярдів доларів на будівництво нових доріг ці комплекси були вже в дороги вмонтовані, а не переїжджали в залежності від того, конкурент чи ні. Дякую за увагу. Шановні українці! У 2016 році Верховна Рада попереднього скликання прийняла історичний законопроект про державний дорожній фонд, який вступив в силу у 18-му році. В Інтернеті пишуть, поправте мене, колеги зі "слуг", може, це неправда, що у 2018 році було побудовано 3 тисячі 800 кілометрів нових автодоріг, у 19-му – 2 тисячі 400, і у цьому, у 20-му році, наразі є 1 тисяча 800. Але я впевнений, що цей будівельний бум буде продовжуватися. Але це бессмысленная витрата бюджетних коштів, якщо ми не зробимо фіксацію. Але не фото-, кіно- і аудіо-, можливо, хтось і таке собі думає, а в автоматичному режимі. Тому що це класична корупціогенна складова. Ми обов'язково повинні це виправити до другого читання. І наступне. Перестаньте притягувати до відповідальності водіїв. Треба притягувати до відповідальності юридичну особу, автомобіль, на якому їздить той чи інший водій. Тільки тоді ми наведемо порядок. Наша депутатська група "Партія "За майбутнє" буде підтримувати… Дякую. Ні, час не додаємо. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстраційний номер 3743). Готові голосувати?

Прошу підтримати та проголосувати. За-270 Рішення прийнято. Дякую.

4067, це про проведення 18 листопада парламентських слухань на тему: "На шляху до справедливого судочинства". Якщо ви не проти… Підтримано одностайно всім комітетом правовим. Якщо ви не проти, давайте поставимо і проголосуємо, щоб вже готуватися до цих парламентських слухань. Веде засідання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 "На шляху до справедливого судочинства в Україні" (реєстраційний номер 4067). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-305 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую.